Hvala

Začenjam 74. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi drugega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: mag. Dušan Verbič, Marko Bandelli do 16. ure, Maša Kociper do 17. ure, Lidija Divjak Mirnik do 18. ure. Na sejo sem vabil predstavnika Urada predsednika Republike Slovenije k 2. točki dnevnega reda ter predstavnike Vlade k obema točkama dnevnega reda. Vse prisotne lepo pozdravljam! Prehajamo na določitev dnevnega reda 74. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v ponedeljek, 24. maja 2021, s sklicem seje.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 glasovalo 78.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je dnevni red 74. izredne seje Državnega zbora določen. prekinjeno1. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah oziroma Predloga odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Pobudnik zahteve Aljoša Petek je 19. maja 2021 vložil pisno zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah.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 Za dopolnilno obrazložitev predloga odloka dajem besedo predstavniku predlagatelja, predsedniku odbora Bojanu Podkrajšku. Spoštovani predsednik, cenjene kolegice in kolegi! Povzetek Predloga odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Spoštovani! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 42. nujni seji 24. 5. 2021 kot matično delovno telo obravnaval zahtevo več kot 40 tisoč volivk in volivcev za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki ga je Državni zbor sprejel 30. marca 2021. Odbor je na podlagi 169.a člena in 171. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel Predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki ga je v obravnavo in sprejetje posredoval Državnemu zboru. V skladu s prvim odstavkom 30. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi akt o razpisu referenduma določa vrsto referenduma, akt, o katerem se odloča na referendumu, besedilo vprašanja, ki se daje na referendum, dan razpisa referenduma in dan glasovanja na referendumu. V skladu s prvim odstavkom 33. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kot 30 dni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

ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 30. marca 2021?« Za dan referenduma je predviden ponedeljek, 31. marec 2021, za dan glasovanja pa nedelja, 4. julij 2021. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja bo poteklo 34 dni, glasovanje pa bo torej izvedeno na 35. dan. Hvala za vašo pozornost.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Dejstvo je, da so predlagatelji referenduma zbrali kvalificiran kvorum za razpis referenduma. Seveda, to je njihova pravica in prav je, da Državni zbor razpiše ta referendum, čeprav mislim, da je ta referendum slab tako za vode kot za ljudi v Sloveniji, ki živimo ob vodah ali pa so kakorkoli povezani z vodami. Namreč, zakaj? Zaradi tega, ker je pravzaprav pri zbiranju teh podpisov in pri nagovarjanju podpisnikom te pobude pravzaprav šlo za diametralno nasprotje tistega, kar dejansko Zakon o vodah pomeni. Zakon o vodah namreč pomeni ‒ čisto preprosto; zakon je zelo kratek, ima dva vsebinska člena, več denarja za vzdrževanje vodotokov in oženje možnosti posegov na priobalna zemljišča. Oženje, to je dejstvo. Zdaj, jaz sem v razpravah, ki sem jih imel s predlagatelji od pravzaprav ugotovil, da gre za eno temeljno nepoznavanje kompleksnega področja predpisov v naši državi. Namreč posegov v prostor na priobalnem zemljišču ne ureja Zakon o vodah. Posege v prostor urejata Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon. Tam se določi, kje je možno in kaj je možno kje graditi, in ne v Zakonu o vodah. In govoriti, da je s spremembo Zakona o vodah lažje poseganje na priobalna zemljišča, pravzaprav izključuje to – to se pravi, nepoznavanje te kompleksne ureditve, da je tukaj še en drug zakon, ki opredeljuje poseganje v prostor. Zakon o vodah zelo določa določene specifične pogoje pri tem možnem poseganju in predpisuje tako imenovano vodno soglasje za te posege. In Zakon o vodah predpisuje po novem, da je potrebno imeti tudi za enostavne objekte vodno soglasje. Doslej tega ni bilo. Doslej je bilo mogoče posegati na priobalna zemljišča, če je to dopuščal prostorski izvedbeni akt za enostavne objekte brez vodnega soglasja. To se pravi, za enostavne objekte se pogoji za poseganje na priobalna zemljišča zaostrujejo, ker je ob možnem poseganju zaradi prostorskega izvedbenega akta, če to dopušča, potrebno imeti še vodno soglasje. Doslej tega ni bilo. In če je prostorski izvedbeni akt dopuščal – in marsikje dopušča, recimo v večjih mestih ali krajih po Sloveniji, ki so ob vodah; praktično vsa večja mesta v Sloveniji so ob vodah tudi gradnjo enostavnih objektov. To so lahko državljani naredili, brez da bi pridobili vodno soglasje, sedaj pa zahtevamo še vodno soglasje. To se pravi, se pogoj zaostruje. ostalih objektov. Doslej je bilo mogoče namreč graditi z oženjem priobalnega pasu tako objekte zasebne in javne rabe; to se pravi, tudi tovarne z nevarnimi snovmi, tudi zasebne vile, tudi bencinske servise, tudi hotele, to je bilo vse do danes mogoče, s krčenjem priobalnega pasu in nekaj prakse imamo s tem: Laško, Prevalje, tovarna Lek in podobno. To je iz prakse. Sedaj pa ožamo ta nabor z objektov javne in zasebne rabe samo še na objekte javne rabe. Tako piše v zakonu. Sedaj, če ga beremo drugače, bi bilo fino, da si malo to razčistimo, z interpretacijami pravzaprav. Nima pa ta zakon nobene veze s privatizacijo vode, z omejevanjem dostopa do vode, s krnjenjem pravice do zdrave pitne vode v Sloveniji in to je podlo zavajanje, ki smo ga bili deležni pri zbiranju podpisov in ki je izmaličil ta predlog v njegovo obratno smer, češ da se s tem predlogom liberalizira poseganje na obvodna zemljišča, dejansko se pa zaostruje. Verjamem, da bo referendumska kampanja pomagala odstreti te odstreti te čudne interpretacije, zapisane v tem zakonu. Verjamem pa, da ga večina teh, ki je zbirala podpise, niti prebrala ni.

Hvala za besedo, spoštovani gospod predsednik. Spoštovani gospod minister mag. Vizjak, drage kolegice in kolegi! Vložena je zahteva več kot 40 tisoč volivk in volivcev za zakonodajni referendum o noveli Zakona o vodah. Kako so bili ti podpisi dobljeni, bo najbrž povedala sedanja nekajurna razprava. Gospod mi je povedal, se pohvalil, da je dal podpis. Sem ga vprašal ‒ zakaj pa? Zato, ker država oziroma ta vlada želi prodati vire pitne vode, in to tujcem. Potem sem mu razložil in seveda podpisa ni mogel več umakniti. V Novi Sloveniji odločno zavračamo neresnične trditve, da naj bi novela Zakona o vodah usodno vplivala na oskrbo prebivalstva s pitno vodo.

da bo država prodala vire pitne vode, in to celo tujcem. Zakon o vodah posege na priobalna zemljišča posege na priobalna zemljišča zaostruje, odločitve pa bodo odslej strokovne in ne več politične. Z referendumom oziroma bolj točno z referendumsko zavrnitvijo novele Zakona o vodah bi se blokiralo dobrih 17 milijonov evrov, ki jih zakon namenja prepotrebnemu vzdrževanju vodotokov in zagotavljanju poplavne varnosti. Z zavrnitvijo bi bilo še najprej veliko naših državljank in državljanov poplavno ogroženih; torej, glas za uveljavitev zakona je glas za odpravo poplavne ogroženosti mnogih državljank in državljanov. Iz vsebine zakona izhaja, da zakon vsebuje samo tri člene. S spremembo 37. člena je določeno, da na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za navedenih devet izjem, med drugim na primer za ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti voda; ukrepe, ki so nanašajo na ohranjanje narave; objekte, ki so namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem; objekte, ki so namenili zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja. Zakon zelo jasno določa, da je potrebno pridobiti ustrezno soglasje, ki se izda, če ne gre za poseg v nasprotju s pogoji s pogoji in omejitvami za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije voda; s tem ne povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti, se s tem ne poslabšuje stanje voda, ne omejuje obstoječe posebne rabe voda in ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami. Dr. Matjaž Mikoš, dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, je v oddaji nacionalne televiziji – relevanten medij ‒, 19. aprila poudaril, da, citiram, »se postopek umeščanja v prostor s to spremembo zakonodaje ni spremenil. Torej, nekdo, ki želi graditi v tem priobalnem pasu, mora znotraj prostorskega načrtovanja – v oklepaju občinski prostorski načrt dati pobudo. Tu mislim, da je Vlada res naredila pozitivno potezo, da je nabor objektov omejila na samo tiste v javno korist. V tem smislu se bo nabor objektov skrčil«. Konec citata dr. Matjaža Mikoša, dekana Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Kolegice in kolegi! Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati bo podprla Predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli Zakona o vodah. Podprli pa bomo tudi amandma, in sicer predlagamo, da bi bil referendum v nedeljo, 11. julija. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Mateja Udovč bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra.

na tem mestu znova pogovarjamo o noveli Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki bo, kot kaže, predmet prihajajočega naknadnega zakonodajnega referenduma, sklicanega v zavetrju glasnih prizadevaj nekaterih strank iz opozicijskega dela parlamenta. Iz vsebine novele in argumentacije njihovih nasprotnikov pa gre sklepati predvsem to, da politični apetiti nasprotnikov tega zakona več kot očitno presegajo njihovo zavzemanje za čisto pitno vodo. V Poslanski skupini Stranke modernega centra seveda močno podpiramo idejo zakonodajnega procesa, v katerem ima ključno vlogo mnenje ljudstva, a menimo, da je osnovni predpogoj za pravilen potek takšnega procesa objektivna seznanitev javnosti z vsemi relevantnimi dejstvi, ki jih sprememba zakona prinaša. Bojimo se, da so bili določeni argumenti, na podlagi katerih je bil zasnovan Predlog zakona o vodah, preslišani, medijska pozornost okoli tega zakona pa zlorabljena za pavšalno primerjavo z obstoječim zakonom in pavšalno interpretacijo novih rešitev, ki jih zakon vpeljuje. Implementacija novele zakona med drugim zaostruje dosedanjo zakonodajo, ki na priobalnih območjih poleg objektov javne rabe dovoljuje tudi gradnjo enostavnih objektov v zasebni rabi. Enostavnih objektov. Novela zakona je iz zakona odpravila tudi številne izjeme za gradnjo na priobalnih območjih, ki so v preteklosti botrovale k izgradnji številnih, vodi nevarnih proizvodnih objektov in ostalih zgradb v zasebni lasti na obalah slovenskih rek in jezer. Poleg tega pa sprememba zakona ureja tudi vprašanji vzdrževanja vodotokov in zagotavljanja poplavne varnosti. Na to področje se sicer spomnimo ob vsakoletnih poplavah in vodnih ujmah, ko pa voda upade in saniramo posledice, pa spet veselo pozabimo na ta pomemben segment urejanja in varstva voda. Prav zato, ker predlagani zakon odpravlja in omejuje toliko potencialno škodljivih praks za slovensko vodno shemo, nas resnično čudi dejstvo, da so se nevladne organizacije tako energično in odločno postavile na nasprotno stran; na stran, ki nasprotuje sprejetim zakonskim rešitvam. V Poslanski skupini Stranke modernega centra smo prepričani, da so bila nekatera določila v predlaganem zakonu javnosti predstavljena zgolj enostransko ali celo zavajajoče, tako da mu mnogi izmed podpisnikov referendumske pobude ne bi nasprotovali, če bi se ga interpretirali samostojno in neodvisno. Obžalujemo, da se je okoli zakona, ki vpeljuje mnogo vsebinsko dobrih rešitev, ustvaril kaotičen hrup, iz katerega je javnost povzemala predvsem glasove in mnenje tistih, ki zakonu nasprotujejo. Vendar pa kljub nekaterim in včasih celo nekorektnim obravnavam predloga zakona razloge in argumente nasprotnikov poslušali in jih resno obravnavali, kar je konec koncev vodilo tudi do občutnih vsebinskih sprememb predloga zakona v obliki umika nekaterih spornih določb. Zavedamo se, da je pomembnost čiste pitne vode neoporečna in da gre pri vprašanjih o vodah vedno za izredno občutljivo družbeno tematiko. Kljub temu da razumemo prizadevanja in zaskrbljenost raznih deležnikov ob slehernem odpiranju vprašanj o vodah, pa smo prepričani, da je ob vsakršni vzpostavitvi izrazito negativnega ozračja, vezani na spremembe stanja voda, v Sloveniji nemogoče sprejemati dobre rešitve, ki bi lahko hkrati izboljšale učinkovitost rabe prostora in dvignile kvaliteto naše vode; vode, ki nas obdaja, vode, ki jo pijemo mi vsi. V Poslanski skupini Stranke modernega centra bomo danes izvedbo zakonodajnega referenduma podprli, saj smo prepričani, da je referendum povsem legitimen način demokratičnega odločanja o pomembnih skupnih vprašanjih, kar pa varovanje voda nedvomno je. Bomo pa veseli, če se bodo državljanke in državljani pred odločitvijo na referendumu dejansko seznanili s spremembo zakona, jo prebrali in se šele potem na referendumu odločali za ali proti zakonu. Na podlagi vseh navedenih argumentov bomo v Stranki modernega centra na referendumu odločno podprli sprejeti zakon, ker je po našem mnenju sprememba zakona boljši garant za čisto vodo za varovanje naših voda. Hvala lepa.

Spoštovane kolegice, kolegi, spoštovani minister! Vlada Janeza Janše je v slabem letu in pol, odkar je na oblasti, neštetokrat prekoračila meje dobrega okusa in zdravega razuma, zelo rada se je igrala in poigravala z zdravjem in življenji ljudi, z davkoplačevalskim denarjem, z državnim ugledom, z ustavnimi in temeljnimi pravicami ljudi in še bi lahko naštevala. Na svoj seznam pa je dodala tudi najpomembnejšo dobrino, to je pitno vodo. Z načinom sprejemanja Zakona o vodah je pokazala, da se na pravico državljanov do pitne vode požvižga, požvižga se na slovensko ustavo in požvižga na evropske direktive. Tista o pitni vodi je bila sprejeta konec leta 2020 in članicam EU nalaga, da ukrepi, sprejeti za njeno izvajanje, temeljijo na previdnostnem načelu in v nobenem primeru nimajo za posledico neposredno in posredno poslabšanje trenutne kakovosti vode. Požvižga se celo na lastno koalicijsko pogodbo, v kateri se je zavezala k doslednem varovanju pitnih virov. Velja prepričanje, da je Slovenija tako bogata z vodo, da dolgoročno oskrbovanje prebivalstva z njo ne bi smelo biti težavno, toda znano je tudi, kako zanimiva je voda z vidika tržnega izkoriščanja in kakšni pritiski se v tem imenu vršijo. Zato bi morala imeti voda svojega varuha. In najbolj učinkovit varuh bi morala biti oblast. Naloga in dolžnost vsakršne oblasti bi morala biti, da temeljno pravico, ki je obenem tudi državna konkurenčna prednost, ščiti na vse razpoložljive načine. V konkretnem primeru bi to pomenilo, da bi morala biti pri spremembah področne zakonodaje pravica do pitne vode in njenega ohranjanja nadrejena vsem drugim. Toda, tako kot državljane je tudi vodo ta oblast pustila na celinu. Z rastjo svetovne populacije in posledično rastjo potreb po osnovnih dobrinah se krepi zavedanje o tem, kako dragocena je voda. Poleg naraščajoče porabe veliko težavo predstavlja tudi povečano onesnaževanje in bolj ko je voda dragocena, bolj je tudi dobičkonosna. Čedalje večji lobistični pritiski korporacij, ki jih vodi zgolj in samo želja po zaslužku, so tudi pri nas že pred leti nakazovali, da bi lahko oskrba s pitno vodo, ki nam je vsem tako samoumevna, postala ogrožena. Zato je bila leta 2016 pripravljena pobuda za spremembo ustave, kjer smo bili ravno v SAB tisti, ki smo to spremembo predlagali, prvopodpisana pod predlog pa sem bila sama, in pobuda je na koncu tudi uspela in ustava je bil spremenjena. Odveč je seveda ponavljanje, da to ni bilo dovolj. Zapisu v ustavo bi morala slediti sprejetje vseh potrebnih predpisov, ki bi pravico tudi dejansko zaščitili. Tudi aktualna vlada bi morala stremeti k temu, da se ustrezno dopolnijo zakoni in podzakonski akti. Z vpisom ustavne pravice do pitne vode smo lahko Evropi in svetu služili kot zgled, kako ravnati na tem področju in kako pitno vodo ustrezno zaščititi. Zakon, zaradi katerega bomo danes razpisali referendum, je spremljajo veliko ogorčenje javnosti. Začelo se je z javno razpravo, ki se je zaključila po pičlih dveh tednih oziroma če sem bolj natančna, 12 delovnih dneh. Kako naj bi se v tako kratkem času odvila kvalitetna razprava in čemu tako malo časa, ko pa ima zakon izključno plemenite in dobre namene, tako vsaj ves čas poudarja minister? Pa pojdimo naprej. Zakon se je sprejemal po skrajšanem postopku, ki je za zakonsko materijo s potencialno tako obsežnim in dolgoročnim vplivom na vodo seveda popolnoma neustrezen. spornimi določbami, ki so tudi razlog za referendum, je Vlada dopolnila 37. člen, ob tem pa dodala še spremembo 69. člena, ki ga je pozneje pod pritiski javnosti umaknila. Toda s tem je bila odstranjena le največja nevarnost za slovenske vode. Ministrov komentar na vse našteto že poznamo. Ničkolikokrat je ponovil, kaj vse pozitivnega zakon prinaša, kako se mu po krivici očita ogrožanje pitne vode in kako v resnici ščiti priobalni pas. Da, na eni strani se res umika dosedanje možnost zožitve območja priobalnih zemljišč, toda pomembno je tudi, kaj je na drugi strani. Razširja se nabor objektov, katerih gradnja je dopustna v vodnem in priobalnem območju, in kakorkoli minister zadevo obrne, pozidava teh območij žal pomeni ali pa lahko pomeni tveganje za onesnaževanje površinskih in podzemnih voda. In ja, seveda je povečan obseg sredstev za vzdrževanje in sanacijo problematičnih vodotokov dobrodošel in prepotreben, toda žal je rešitev v zakonu zapakiran skupaj s takšnimi, ki so morda celo za ta iste vodotoke lahko zelo škodljivi. Kot da bi bilo za delovanje vodnega sistema bistveno, ali gre za zasebno ali javno lastnino, je minister večkrat ponovil, da po sprejetju novele ne bo več mogoče zidati zasebnih objektov, temveč zgolj tiste, ki so namenjeni vsem. Pa ga je predstavnica SMC, ki je predstavila stališče, pravzaprav demantirala, ker je povedala, da gradnja zasebnih pomožnih objektov pa bo dovoljena. S pazljivo izbiro besed je tako skušal vplivati na dojemanje ljudi: kar je namenjeno slehernemu izmed nas, je vendar dobro. Mar ne? Žal ne! Objekti za javno rabo so daleč od objektov, ki so a priori v javno korist. Tudi pri naštevanju teh objektov je minister pazljivo in premišljeno izbiral primere. Izpostavil je na primer rekreativne površine, otroška igrišča in podobno le kdo bi lahko oporekal gradnji otroških igrišč in rekreativnih površin! Toda, tu sta še besedi »in podobno« in vanjo so zapakirani tudi številni objekti, ki imajo manj prijeten prizvok, pa tudi takšni, ki lahko vodne sisteme potencialno hudo ogrozijo. Vlada ob tem miri in zagotavlja, da bo za varnost voda poskrbela varovalka, v skladu s katero bo lahko podjetje pridobilo vodno soglasje oziroma mnenje le, če se s tem ne bo poslabšalo stanje voda. Vse lepo in prav, toda pod pritiski investitorjev in z državo, ki bo tem investitorjem popuščala, bo varovalka le mrtva črka na papirju. In ker je vlada pri varovanju in ščitenju pravice do pitne vode pogorela na celi črti, je stvari v roke vzelo ljudstvo – tisto ljudstvo, ki mu je ministrstvo odreklo možnost primernega sodelovanja v zakonodajnem postopku. Več kot 50 tisoč posameznikov se ni pustilo prepričati in je z oddajo podpisov izreklo odločen »ne« vsem tveganjem, ki jih zakon prinaša; in tudi moj podpis je med temi 50 tisočimi. Temu »ne« se pridružujemo tudi v stranki SAB, ki podpiramo, da o tako pomembni stvari, kot je voda, ki je naše največje bogastvo in vir življenja, odločamo ljudje, ki smo tudi njeni lastniki. Vsi smo odgovorni za njeno zaščito in vsi imamo pravico do čiste pitne vode. Zato že danes pozivam vse, da se referenduma udeležite in jasno izrazite svoj »proti« uničevanju naših vodnih virov. Odlok o razpisu referenduma bomo v Poslanski skupini SAB seveda soglasno podprli in soglasno bomo nasprotovali amandmaju, s katerim želite rok izvedbe referenduma prestaviti na 11. julij. Očitno Očitno se že danes bojite, da bi 4. julija bilo prisotnih preveč ljudi, svojo napako glede volilnih okrajev pa morate popraviti do 4. junija, da je referendum lahko izveden 4. julija. Še enkrat, v poslanski skupini bomo to soglasno podprli in pozivamo ljudi, da se v čim večjem številu udeležijo referenduma in glasno nasprotujejo predlaganemu oziroma sprejetemu zakonu. Hvala lepa. Ivan Hršak bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. IVAN HRŠAK Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Spoštovani minister, spoštovane kolegice in kolegi! Za odločanje o splošnih pravnih aktih, torej ustavi, zakonih in podzakonskih aktih, je na podlagi Ustave Republike Slovenije v prvi vrsti pristojen Državni zbor, v katerega smo izvoljeni poslanci na podlagi splošnih, enakih, neposrednih in tajnih volitev. V Sloveniji ima oblast ljudstvo, to je dejstvo. Ljudstvo oblast povečini izvršuje posredno, preko voljenih predstavnikov, to je dejstvo. Ena od neposrednih oblik izvrševanja oblasti s strani ljudstva pa predstavlja ravno zakonodajni referendum. Ta je od leta 2013 s spremembo Ustave Republike Slovenije bistveno spremenjen glede: kvalificiranih predlagateljev ‒ od tedaj lahko zahtevo poda 40 tisoč volivcev‒, predmeta referendumskega odločanja – za nekatere posebej določene zakone ni moč razpisati referenduma ‒ ter tudi glede dviga praga legitimnosti referendumske odločitve velja tako imenovani zavrnilni kvorum. Dejstvo je, da je bila zahteva za razpis zakonodajnega referenduma novele Zakona o vodah vložena pravilno in pravočasno ter da je bilo zbranih več kot 40 tisoč podpisov. Slednje pomeni, da so izpolnjeni vsi pogoji za neposredno odločanje volivk in volivcev o tem zakonu ter da je tako Državni zbor dolžan razpisati referendum. Formalno gledano danes ne bomo odločali o primernosti vsebine, ki je vključena v novelo Zakona o vodah, temveč zgolj o odloku, katerega vsebina so: referendumsko vprašanje glede uveljavitve zakona, določitev roka za referendumska opravila ter določitev datuma izvedbe referenduma, to je 4. julij 2021 oziroma glede na vloženi amandma 11. 7. 2021. Poslanski skupini Desus upamo in pričakujemo, da bo današnja razprava zrcalila včerajšnjo razpravo na seji matičnega odbora, ki je bila izjemno kratka, saj se je fokusirala zgolj na vsebino odloka in ne na vsebino zakona. naši poslanski skupini predlaganemu odloku ne bomo nasprotovali in ga bomo večinsko podprli, saj spoštujemo voljo državljanov, ki so zahtevo podali. Referendum bo izveden, kot že rečeno, ali 4. ali 11. julija v skladu z zakonskimi roki. koliko volivcev se ga bo udeležilo ter ali ali bodo obkrožili »za« ali »proti«, pa je drugo vprašanje. Glede vsebine novele Zakona o vodah pa smo poslanci Poslanske skupine Desus že predstavili svoje stališče in tudi pomisleke ravno glede vprašanja, ki je razdelilo strokovno in laično javnost. To pa je možnost posegati v prostor, priobalnem in vodnem zemljišču, v primeru, da gre za objekte v javni rabi. V času referendumske kampanje imata tako obe strani možnost jasno razložiti volivkam in volivcem, kaj spremembe Zakona o vodah dejansko pomenijo. Dovolite mi, da na tem mestu in v imenu naše poslanske skupine že sedaj pozovem organizatorje referendumske kampanje na strpnost ter na spoštovanje človekovih pravic in svoboščin brez zavajanja in uporabo sovražnega govora.

Po več kot treh letih se Slovenke in Slovenci ponovno odpravljamo na referendum. Skoraj 50 tisoč državljank in državljanov je s svojim overjenim podpisom odločilo, da naj se o nedavno sprejeti noveli Zakona o vodah neposredno odločajo državljani. Njihova pobuda je legitimna in ustreza vsem kriterijem, ki jih predpisujeta Ustava Republike Slovenije ter Zakon o referendumu in ljudski iniciativi. Državni zbor je dolžan referendum razpisati v sedmih dneh po vložitvi zahteve. Postopek je po naši oceni potekal po utečenih tirnicah in v ničemer ne spodkopava legitimnosti referendumskega zahtevka. O vsebini novele Zakona o vodah slišimo tako argumente za kot argumente proti in obojim je potrebno prisluhniti. Lahko pa obžalujemo, da je v predlaganih rešitvah manjkala resna javna razprava, ko je bil za to še pravi čas; torej v času priprave zakona in tekom samega zakonodajnega postopka. Najbolj sporna vsebina 37. člena, ki dovoljuje posege na vodnih in priobalnih zemljiščih, pa je bila v zakon dodana šele z amandmajem na seji matičnega delovnega telesa. Če bi vlada o vsebini opravila široko javno razpravo z vsemi zainteresiranimi deležniki in v času priprave in pred obravnavo ter sprejetjem predloga, bi bilo morda danes drugače. Lahko bi se pomirile strasti in argumentirano pojasnile vse rešitve. Ker pa tej vladi ni pogodu, da bi v zakonodajnih postopkih s svojimi predlogi ter argumenti sodelovala tudi zainteresirana javnost, bo svoj prav potrebno dokazovati v referendumski kampanji, ki bo hote ali nehote imela politični predznak. Žal. Danes bomo morda poslušali, da se na referendum odpravljamo po nepotrebnem, da po nepotrebnem bremenimo davkoplačevalski denar in da gre v resnici za referendum o vladi ne pa za čisto pitno vodo. Znane krilatice, ki so priročne vsakič, ko ne želiš priznati, da si zamočil z namernim ali nenamernim onemogočanjem široke javne razprave o tako pomembnih vprašanjih, kot je zaščita naših voda. Na to so državljanke in državljani občutljivi, ne glede na to, koga volijo na volitvah. In prav je tako. Usoda novele Zakona o vodah je torej sedaj v rokah državljank in državljanov. Da bo referendum veljaven, morata biti izpolnjena dva dobro znana pogoja: proti zakonu mora glasovati večina volivcev, ki bodo veljavno dali svoj glas, in hkrati mora odklonilno stališče do sprejetega zakona izraziti najmanj petina vseh volivcev. Ker referendum predstavlja najčistejšo obliko neposredne demokracije, je vedno pomembno, da se ga udeleži čim več državljank in državljanov, zato naš poziv, da ljudje 4. julija odidejo na volišča in oddajo svoj glas. Koalicija je sedaj vložila v postopek tudi predlog amandmaja, ki bi datum izvedbe referenduma zamaknil na 11. julij. Razlog naj bi bil sprejetje volilnega zakona, ki pomotoma briše nekatere zaselke v Sloveniji, vendarle pa sporočamo koaliciji: zamik datuma v čas dopusta ima popolnoma drugačen namen, kot ga tukaj sedaj razlagate, in že do 4. julija je toliko časa, da se da napako z volilnimi okraji skozi nujni postopek spraviti trikrat zaporedoma. Zato v nepovezani poslanski skupini nasprotujemo zamiku datuma v čas dopusta, seveda pa bomo odlok o razpisu zakonodajnega referenduma podprli. Hvala lepa. Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. DUŠAN ŠIŠKO Spoštovani predsednik, spoštovani minister! Predlagatelji za referendum niso prebrali zakona in namerno zavajajo ljudi. Najprej naj povem, da v Slovenski nacionalni stranki podpiramo programe Zelene Slovenije. Ves čas se zavzemamo za ohranjanje in varovanje okolja ter narave, slednje je v nacionalnem interesu. Novela zakona je dobra, saj skrbi za gospodarski razvoj. Za nami je težko leto in prava odločitev je, da Vlada dela na zagonu gospodarstva, vendar ne na račun narave. Poznamo primer iz sosednje Avstrije, kjer so predpisi še ohlapnejši kot pri nas in so zadeve v redu urejene. Na tem mestu se sprašujem, zakaj predlagatelji referenduma nasprotujejo gradnji objektov, ki bodo v javni rabi. Ali res ti objekti toliko bolj onesnažujejo pitno vodo? Po našem mnenju ne, saj vsak posameznik, ki se kdajkoli odloči postaviti kakšen objekt, ve, koliko raznoraznih dovoljenj je potrebno za novo gradnjo. In ta dovoljenja bodo nujna tudi ob uporabi tega zakona. Infrastruktura ob vodah je predvsem zanimiva za potrebe turizma. Slovenija je turistična destinacija, saj turizem ustvari skoraj 10 % BDP in vsi ti sektorji v državi morajo skupno podpirati razvoj turizma. Po drugi strani gre tudi za veliko zemljišč, ki so močvirnata in tako neuporabna, nezaželena med poljedelci, res pa je, da bi lahko Vlada nekoliko zajezila ta neupravičeni strah, ki sedaj obdaja predlagatelj referenduma s tem, da bi hkrati predlagala višjo davčno obremenitev za ta zemljišča. Večji problem vidimo v tem, kdo vse je zbiral podpise za referendum. Novinarji so v tiskani izdajo poročali, da so to bili dijaki, ki na dan glasovanja ne bodo imeli niti aktivne volilne pravice, nedolgo tega nazaj pa so štrajkali in so si želeli iti v šolo. To je res hecno, res več ne vem, kje živim. Enkrat tako, enkrat drugače. Ali ni med vsemi podpisniki dovolj prostovoljcev, ki bi izvedli to opravilo? Nevladne organizacije, ki delujejo na področju okolja, pač ne sme zmotiti vsaka dobra sprememba za razvoj in napredek Republike Slovenije. Če bi poslušali raznorazne nevladnike, do sprememb na področju narave sploh ne bi smelo priti, saj bi bile njihove zahteve močnejše, kot pa je delovanje države. Veliko primerov iz preteklosti poznamo, ko so nevladniki, še posebej tisti, ki delujejo na področju okolja, dolgo vztrajali na določenih nesmiselnih zahtevah, kasneje pa so čudežno utihnili. Gre za kruto zlorabo narave izključno za lastne interese. Ob sprejetju tega zakona so strahovi popolnoma neupravičeni in pretirano podprti s strani leve opcije, vse z namenom, da se ruši delovanje države. Zakaj se naravovarstveniki ne oglasijo ob gradnji daljnovoda, primer Pince, Petrušovci, Pragersko? Prav tak pa je primer vodohranov, ki so na kmetijskih zemljiščih, vendar se tja z veseljem zliva gnojevka, ki onesnažuje podtalnico. Kje so ti nevladniki? Gnojevka povzroča kopičenje fosfatov in nitratov v zemlji. Navedel bi primer ogroženosti črne človeške ribice na območju Črnomlja. Za konec pa vam povem, da je datum referenduma 4. 7. zelo sporen, saj 811 državljanov trenutno nima volilne pravice; to smo lahko izvedeli včeraj na odboru. Upam, da do predloga amandmaja 11. 7. se bo to uredilo. No, ja, mogoče se bo še kje kakšen državljan našel drugod po Sloveniji, ki ne bo v volilnem imeniku. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Boris Doblekar bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. BORIS Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovane državljanke in državljani! 30. marca letos je bila v Državnem zboru Republike Slovenije sprejeta novela Zakona o vodah, Državni svet pa je predlog veta zavrnil. S spremembo Zakona o vodah, ki je bila po mnenju naše poslanske skupine, Slovenske demokratske stranke, nujna, če gledamo s stališča države, ki mora kot dober gospodar poskrbeti, da kar najbolje upravlja z vodami in morjem, sploh ker smo lahko videli, kako se je s tem področjem delalo v preteklosti, še v bivši državi in tudi sedaj, ko je Slovenija sama odgovorna zase, za svoje okolje, prostor; skratka, naravo in bivanje v njej. Večina poslancev in državnih svetnikov nas je razumelo bistvo sprememb, ki jih je minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak prinesel pred nas. Bistveni poudarek posodobitve zakona in osnovni namen je, da se dodatno zavaruje priobalne pasove, vodne vire in biotsko diverziteto, in ne obratno, kot trdijo nekateri, zlasti pobudniki referenduma. Zakon oži možnost posegov v priobalni pas, kar je v njem zapisano. Za vse državljane pomembna in dobrodošla novost je tudi, da novela zakona zagotavlja in namenja 17 milijonov evrov za potrebno vzdrževanje vodotokov in zagotavljanje poplavne varnosti, kar se je zgodilo prvič. Vsi vemo, da je ravno pomanjkanje sredstev za vzdrževanje vodotokov povzročilo že na milijone evrov škode na premoženju ljudi. In nenazadnje, da ne zanemarimo, da so mnogokrat ogrožena tudi življenja ljudi in živali. Slovenski demokratski stranki spoštujemo pravno državo in tudi vsako pobudo za referendum, če je to potrebno, ne moremo pa razumeti, da se lahko neka pobuda za referendum tako spolitizira, kot se je to zgodilo v tem primeru. Po naši oceni zgolj za en namen : to je vnašanje nemira med ljudi, povzročanje delitev in seveda glavni cilj, ki ga lahko spremljamo vsak dan – padec vlade. V to nas je še dodatno prepričalo dejstvo, da so bili podpisniki zahteve za referendum o Zakonu o vodah zavedeni in zlorabljeni s strani politike. Svoj podpis so oddali proti dodatni zaščiti pitne vode, to je dejstvo. Kdo ne bi oddal podpisa, če te nekdo prepričuje, da gre za vprašanje čiste pitne vode, da gre za vprašanje, da bomo vodne vire prodali tujcem? Kakšna zavajanja! Po našem mnenju so v prvi vrsti določene opozicijske politične stranke, ki jim je edini cilj povzročanje anarhije in padec vlade, kot že rečeno, šle tukaj precej čez rob. V akcijo so vključile nekatere nevladne organizacije in neke strokovnjake, ki kljub temu da bi morali znati prebrati zakon, trdijo povsem nekaj drugega, kar je zapisano v zakonu, in izpostavljajo rdečo nit leve politike in pobudnikov, da bo s tem zakonom ogrožena čista pitna voda, kar absolutno ne drži. Še celo več, v kampanjo z zavajanjem se je vključila celo izvenparlamentarna politična stranka, ki oživi, ko vlado vodi Janez Janša. Prej − kot da je ni! Vemo, za katero politično stranko gre, ki ima ustanovljeno tudi gibanje in to gibanje je v imenu te politične stranke sedaj pomagalo zbirati podpise z zavajanjem. Dejstvo je, da so se aktivnosti v zvezi z Zakonom o vodah, katerega namen je zaščita voda in protipoplavna varnost, spolitizirale in da žal ne gre več niti za strokovno vprašanje niti za aktivnosti civilne družbe. Neposredno aktiviranje strank opozicije in izvenparlamentarne, skoraj nezaznavne, izjemno populistične stranke pri zbiranju podpisov kaže na to, da sta se več kot očitno zakon in pitna voda zlorabila v politično agitiranje. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke se ob tem dogajanju sprašujemo, ali morda nasprotniki zaostrovanja zakonodaje, zaščite voda in vodnih virov ter priobalnega pasu nasprotujejo noveli Zakona o vodah zato, ker želijo še naprej imeti možnost gradnje zasebnih objektov na priobalnih zemljiščih, kot se je to dogajalo doslej, in jim Ministrstvo za okolje in prostor z ministrom mag. Vizjakom na čelu to želi sedaj preprečiti. Torej, sprašujemo se, ali imajo v svojih strankarskih vrstah investitorje, ki bi si še vedno želeli s pomočjo politike mimo stroke graditi na obalah rek, jezer, morja. Kajti v zakonu, ki mu nasprotujejo, je jasno zapisna sprememba, da bo poslej o gradnjah sicer zgolj objektov za javno rabo, ne zgolj zasebno, odločala izključno stroka, to je Direkcija za vode in ne več Vlada z uredbami. Jih morda moti tudi dejstvo, da bodo pri tem imele močno vloge tudi lokalne skupnosti oziroma občine s svojim prostorskim svojim prostorskim planiranjem, s svojim prostorskimi akti, o čemer odločajo občinski svetniki, izvoljeni s strani vseh občank in občanov? Ne zgolj peščice, ki bi očitno rada obdržala obstoječe nevzdržno stanje, s katerim se je med drugim ogrožala tudi pitna voda, pa tudi uničevalo okolje ter preprečevalo dostop do nabrežij rek in obale jezer ter morja vsem, ne zgolj peščici, ki si je preko politike dobesedno uzurpirala prostor. Naj še enkrat povzamem bistvene poudarke za novelo Zakona o vodah: novi Zakon o vodah nikakor ne ogroža pitne vode, ampak jo dodatno ščiti in varuje; novela Zakona o vodah pomembno zaostruje sedanjo zakonodajo; novela Zakona o vodah nikakor ne prinaša privatizacije vode; dosedanji Zakon o vodah je na priobalnem pasu dopuščal gradnjo v javni in zasebni rabi; dosedanji Zakon o vodah ni ustrezno varoval naših, kar dokazujejo številne izjeme, ki so dovoljevale gradnjo na zemljiščih; novela Zakona o vodah ne ogroža pitne vode. To so bistveni poudarki, za katere je prav, da ljudje za njih vedo, če že sami niso prebrali zakona. Referendum je škodljiv za slovenske vode. Zakaj? Ker se s tem ohranja dosedanja ureditev, ki med drugim na priobalnem pasu omogoča tudi postavitev industrijskih objektov; ohranja se dosedanja ureditev, ki omogoča postavitev objektov v zasebni rabi in s tem privatizacijo vode; ohranja se dosedanja ureditev, ki občinam otežuje urejanje priobalnih zemljišč in postavitev prepotrebne javne infrastrukture. In nenazadnje, blokira 17 milijonov evrov, ki jih zakon namenja prepotrebnemu vzdrževanju vodotokov in zagotavljanju poplavne varnosti, s čimer bo še naprej velik del državljanov poplavno ogroženih. skupini Slovenske demokratske stranke obžalujemo, da so bili podpisniki za referendum zavedeni s poudarjanjem o čisti pitni vodi, zamolčano pa jim je bilo, da novela zakona ščiti prav to in da bo morebiti uspel referendum, v kar seveda dvomimo, glede na to, da so se pobudniki poslužili prav vseh sredstev za pridobitev potrebnih podpisov, med drugim tudi z intenzivno kampanjo med javnimi uslužbenci s koriščenjem digitalnega podpisa. In seveda če bi se to zgodilo, bi se povzročila vrnitev starih umazanih projektov in ogrožanje čiste pitne vode. To mora biti jasno. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke si želimo, da se Zakon o vodah uveljavi čim hitreje, da bo čista pitna voda prav zaradi tega zakona končno bolj zaščitena in ne obratno, kot zavajajo nasprotniki zakona. Slovenci ne smemo dopustiti, da bodo politične stranke, ki se doslej niso kaj dosti zanimale za čisto pitno vodo, s pomočjo nekaterih nevladnih organizacij, z zavajanjem in zaradi očitnih osebnih interesov ogrožale slovensko naravo še naprej. Zato na tem mestu prosimo državljanke in državljane, da si sami preberejo novelo zakona in sami ugotovijo, da zakon ni v ničemer sporen in se potem tudi na osnovi tega spoznanja odločijo pravilno in ne podprejo nerazumnih naporov političnih strank, ki zaradi političnih ambicij in cilja rušitve vlade uporabljajo in zlorabljajo prav vsa sredstva. Če je potrebno, je to tudi čista pitna voda, dobrina vseh nas in za katero se moramo vsi, brez izjeme, zavzemati in jo spoštovati ter ohranjati za kasnejše rodove. In prav to delamo z novelo Zakona o vodah. Hvala lepa.

Predsedujoči, kolegice in kolegi! Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 30. marec 2021? To je vprašanje, ki ne zadeva samo 48 tisoč 479 volivk in volivcev, ki so oddali svoj overjen podpis. Še manj je to vprašanje, ki bi zadevalo samo nas 90, ki smo v zakonodajnem postopku sodelovali. To vprašanje ni zgolj referendumsko vprašanje za nekaj več kot milijo 600 tisoč volilnih upravičencev v naši državi. To vprašanje je vprašanje za naše prihodnje generacije. Ko gre za vodo, ko gre za varstvo našega okolja, ne smemo dopustiti nobenih škodljivih izjem in nobenih lukenj v zakonodaji. Zavedati bi se morali, da pri škodljivih posegih v okolje možnosti za popravljalne ukrepe ni. Voda je v resnici dediščina in kot takšno bi jo morali braniti in varovati. Na to so vas opozarjali vsi relevantni strokovnjaki na področju vodovarstva. V en glas so poudarjali, da z vašimi spremembami, spoštovana koalicija, dovoljujete posege na vodovarstvena območja, ki so v nasprotju z vodno direktivo, z direktivo o presoji vplivov na okolje, ki so v nasprotju s 6. členom Aarhuške konvencije in 73. členom Ustave Republike Slovenije. Tudi v Poslanski skupini LMŠ smo vas opozarjali na vse te škodljivosti, ki ste jih v koaliciji, skupaj s podporniki, sprejeli v novem Zakonu o vodah, a ste naša opozorila žal preslišali. Zato, ker ste tako pomemben zakon, kot je Zakon o vodah, sprejemali brez širšega sodelovanja stroke in civilne družbe, ker ste tako pomemben zakon sprejemali po skrajšanem postopku, v katerem ni bila mogoča kvalitetna, strokovna in ustrezna obravnava, ker ste škodljive vsebine dodajali v zaključnih fazah priprave zakonskega besedila, ker ste kljub opozorilom stroke v zakonodajnem postopku potrdili okoljsko oporečen zakon, v Poslanski skupini LMŠ absolutno podpiramo referendum o Zakonu o vodah. Slovenija je ena redkih držav na svetu, ki ima pravico do pitne vode zapisano v ustavi. To predstavlja temeljni korak k zavezi, da z našimi vodami, rekami, morjem in s pitno vodo delamo skrbno, odgovorno in spoštljivo. Še več; prav vsi, tako politiki kot gospodarstveniki in druge družbene skupine bi se morali truditi za to, da se neokrnjenost naših voda ohrani tudi v naravi in ne samo na papirju. Poslanski skupini LMŠ nas žalosti, da trenutno vladajoča garnitura tega ne zasleduje. Po novem Zakon o vodah, ki ga je skupaj s koalicijsko opozicijo potrdila vladna parlamentarna manjšina, bo tako možna gradnja objektov, na primer garaž, trgovskih centrov in hotelskih kompleksov na vseh priobalnih in vodnih zemljiščih. Tu ne gre za skrb in varstvo voda v naši državi, tu ne gre za izvajanje ustavne pravice do pitne vode, tu gre predvsem za zasledovanje interesov kapitala, ki bo lahko preko različnih vplivnežev izvajal pritisk na državnimi institucijami, ki so pristojne za izdajanje vodovarstvenih soglasij. Naj poudarim, ne gre za to, da ne bi zaupali v strokovno presojo državnih institucij. Nenazadnje je stroka večkrat poudarila, da moramo na prvo mesto postaviti pravico do pitne vode ter v največji možni meri zaščititi vodovarstvena območja in s tem vire pitne vode pred onesnaženjem. Gre za to, da ne zaupamo tej vladi, ki je že večkrat pokazala, da se požvižga na stroko in njena opozorila, s številnimi prepovedmi referendumske pobude pa te vlade ne zanima niti volja volivk in volivcev. Slovenija je demokratična republika, v kateri ima oblast ljudstvo. Tako je zapisano v 1. in 3. členu temeljnega akta naše države, v Ustavi Republike Slovenije. Pravica neposrednega odločanja državljank in državljanov o različnih družbenopolitičnih vprašanjih je torej temeljni pogoj za obstoj demokratične družbene ureditve in neposredno odločanje ljudi na zakonodajnem referendumu je eden od načinov izvajanja takšne neposredne demokracije. Tudi v skladu z Aarhuško konvencijo, je pri okoljskih zadevah učinkovito sodelovanje javnosti ključnega pomena. Sodelovanje strokovne in zainteresirane javnosti torej predstavlja temelj spoštovanja evropskega okoljskega prava, ki zavezuje tudi našo državo. Tudi tega ta vlada ni spoštovala. Zaradi vsega navedenega in zato, da zavarujemo naše naravne danosti, v Poslanski skupini LMŠ verjamemo, da bomo na referendumu dosegli potreben kvorum in odločili, da se ta škodljiv Zakon o vodah ne uveljavi.

Gospod predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, gospod minister, lepo pozdravljeni! 19. maja 2021 je bilo v Državni zbor prinesenih več kot dovolj podpisov državljank in državljanov za uradni začetek postopka za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o noveli Zakona o vodah. Ob tem ne gre pozabiti, da so bili podpisi zbrani kljub posebnim razmeram ob epidemioloških omejitvah in to v izjemno kratkem času, zato bi bilo edino logično, da bi predlagatelji sprejete novele Zakona o vodah nase naslovili jasno vprašanje − kako je mogoče v tako kratkem času zbrati več kot 50 tisoč podpisov? In kaj je ljudi motiviralo, da so izkazali svojo demokratično voljo, voljo za preprečitev uveljavitve po mnenju Socialnih demokratov škodljive odločitve do okolja; škodljive pa ne pa ne samo za vodo in vodne vire, temveč za razvoj Slovenije kot države, zavezane k zelenem in okoljsko naravnanim politikam, takšnim, kjer se zakoni oblikujejo za dobro ljudi in v korist okolja, v katerem živimo? Raje, kot da prisluhnejo dobronamernim opozorilom stroke in civilne družbe, so predlagatelji sprememb zakona z neko oblastno aroganco brez verodostojnih argumentov in po sili ta predlog zakona potisnili skozi zakonodajno proceduro. Spoštovani in spoštovane, na drugi strani pa imamo pričevanja tistih, ki se dolga leta bojujejo za čisto okolje v svojih lokalnih skupnostih, in zavedanje stroke, da moramo kot družba za varovanje okolja narediti več. Nedopustno je, da delamo korake nazaj. In da ne pozabimo, Socialni demokrati smo zaskrbljeni in vedno znova razočarani nad dejstvom, da predlog o zavedanju in priznanju, da živimo v času okoljske in podnebne krize, v tej sestavi parlamenta ne dobi zadostne podpore. Zato je na nedavno akcijo zbiranja podpisov za referendum treba pogledati onkraj okvirov formalnosti. Gre za jasno sporočilo s podporo več kot 400 prostovoljk in prostovoljcev iz vse Slovenije pa široke mreže različnih strokovnjakov, okoljevarstvenikov ter drugih civilnodružbenih organizacij. Sporočilo pravi: Ustavimo zakon. Ustavimo usmeritev, da okolje ni prioriteta, in končno poglejmo resnici v obraz. Živimo v času okoljske in podnebne krize, njeno zanikanje stanje samo poslabša. To je točka, kjer je nujno in potrebno strniti vrste, le tako bomo uspešni. V Poslanski skupini Socialnih demokratov smo idejo in pobudo o zbiranju podpisov za naknadni zakonodajni referendum podprli, prostovoljcem pa nudili tudi pomoč pri zbiranju podpisov, zato današnje glasovanje o odloku za razpis referenduma vidimo kot potrditev te neizmerne volje ljudi. Vidimo pa tudi kot odgovornost, da po naši moči to voljo spravimo do nje z ustavno zagotovljeno pravico do referenduma, zato mi dovolite, da ponovim. Več kot 50 tisoč zbranih podpisov danes od nas terjajo odgovornost; odgovornost do naših ljudi, do otrok, do prihodnjih generacij in narave, pravzaprav do vsega življenja. Socialni demokrati ne podpiramo danes vloženih amandmajev koalicije, ki prestavlja dan referenduma. Razlogi niso pravi. Spremembo zakonodaje, v kolikor je potrebna, lahko naredimo v roku dveh tednov, torej v juniju. Obstaja pa tudi druga možnost − odločitev Državne volilne komisije, da vključi te, ki ste jih pozabili vključiti v volilni seznam. Torej vzroki za vaš amandma so drugje, zlasti pa odsotnost volivk in volivcev, saj se prestavlja referendum v čas počitnic. Socialne demokrate zavezujem, pravzaprav smo zelo ponosni, da bomo doprinesli z današnjem glasovanjem k uresničevanju volje ljudi ter soglasno podprli odlok o razpisu referenduma. Gre za vodo

Spoštovani predsedujoči, gospod minister, kolegice in kolegi! Državljanke in državljani Republike Slovenije danes smo tukaj, ker se je na pobudo civilne družbe več kot 50 tisoč naših sodržavljank in sodržavljanov odločilo z referendumom preprečiti uveljavitev škodljivega Zakona o vodah, ki bo z deregulacijo gradnje ogrozil naše vode. Do referenduma je prišlo zaradi oholosti in avtoritarnosti vlade Janeza Janše, ki ni želela slišati opozorila celotne strokovne javnosti in vseh okoljskih organizacij. Ti so s spornim členom v zakonu nasprotovali in prosili, da se jih sliši, da se prisluhne stroki. Vlada in koalicija sta družno ignorirali tudi Varuha človekovih pravic, ki je, citiram, »ugotovil kršitev 44. člena Ustave Republike Slovenije« in dodal, citiram, »ravnanja Ministrstva za okolje in prostor pa tudi ni bilo mogoče opredeliti kot skladno z 8. členom Aarhuške konvencije ter 34.a členom Zakona o varstvu okolja.« Verjamem, da Vlada z ministroma za betoniranje, to je z gospodom Vizjakom in Počivalškom na čelu, ni verjela civilni družbi, ko je ta napovedala, da bo vodo in pravico do pitne vode branila z referendumom. Mislili so, da bo to še ena uspešna lobistična zgodba, kjer se bo z nedemokratičnimi prijemi sprejelo zakon v korist kapitala, v korist peščice na račun večine. Žal, zmotili ste se! V Levici smo v Državnem zboru naredili vse, kar smo lahko, da škodljivi zakon ne bi bil sprejet, in ko je šla civilna družba v zbiranje podpisov, smo jih pri tem podprli, ker je ta referendum nujen. To bo namreč referendum proti zakonu, ki bo obalo našega morja, jezer in rek izpostavil apetitom megalomanskih kapitalskih projektov, ki bodo de facto privatizirali dostop do vode v Sloveniji. To bo referendum proti zakonu, ki bo uničeval in onesnaževal naravne habitate in ogrožal živalske vrste. In to bo referendum proti zakonu, ki bo omogočal onesnaževanje in betoniranje obrežnega pasu, ki je najobsežnejše vodovarstveno območje virov pitne vode v tej državi. Obrežni pas in njegov ekosistem sta ključna za stanje vodnih virov in tudi virov v oskrbi s pitno vodo državljank in državljanov v tej državi. In še enkrat, državljanke in državljani, glas proti na referendumu bo glas za zaščito vode, za zaščito okolja, to bo glas za demokracijo. Danes bomo v Levici zato podprli razpis referenduma proti škodljivemu zakonu in se vidimo 4. julija na referendumu. Zakaj? Zato, da skupno izrečemo odločen in jasen »ne« Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodi, ki ga je ta državni zbor sprejel 30. marca v letošnjem letu. Hvala. lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprav o predlogu odloka. Besedo ima Nataša Sukič, pripravi se Mihael Prevc. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsedujoči! Spoštovani minister in spoštovana koalicija! Poslušam ta vaša stališča danes in prav neverjetno, da še kar naprej zavajate, manipulirate in lažete, kot ste to počeli pri samem sprejemanju tega spornega zakona. In zavajate in manipulirate in strašite ljudi, češ, če ta zakon ne bo sprejet, torej če bo padel na referendumu, ne bomo mogli ustrezno čistiti naših vodotokov. Lepo vas prosim! Umaknite sporni 37. člen in bomo vsi zadovoljni. Ponovno vrnite zadevo, odprite javno razpravo, tako kot bi jo morali odpreti, pa je niste, in bomo vsi zadovoljni. Ne vem, zakaj zavajate in zakaj rinete s tem podtaknjencem tako na glavo naprej oziroma vi že veste, zakaj. In poglejte, spoštovane in spoštovani, ne 40 tisoč, ne malo več kot 50 tisoč, včeraj smo izvedeli dokončno številko, 62 tisoč razlogov imate, da se vprašate, kaj je z vašim zakonom, ki je bil sprejet brez zaresne javne razprave, brez upoštevanja mnenja okoljevarstvenih organizacij, brez upoštevanja mnenja stroke, brez da bi poslušali mnenje opozicije − torej s tem izsiljenim Zakonom o vodah − narobe. 62 tisoč razlogov imate, da se vprašate o tem, koliko demokrata je sploh še ostalo v vas, glede na to, da zavirate vse običajne procedure, ko gre za tako resne zakone, kot je Zakon o vodah. In zahvaljujoč predanosti aktivistk in aktivistov civilne družbe in zahvaljujoč izjemno visoki ozaveščenosti državljank in državljanov, ki smo prepoznali pasti tega spornega zakona, ki omogoča v resnici privatizacijo javnih površin ter ograjevanje in omejevanje dostopa do površinskih voda, bomo seveda šli julija na referendum. In končno bo ljudstvo imelo priložnost zaustaviti ta skrajno nevaren in skrajno škodljiv 37. člen, ki ste ga tako veselo podtaknili v zakon, ki bi lahko bil sicer res dober. A žal zaradi tega 37. člena ni, zaradi tega 37. člena je vse prej kot to. Namreč, rahlja omejitve za gradnjo objektov ob površinskih vodah in s tem odpira vrata za zagrajevanje in omejevanje dostopa do obal in nabrežij do našega skupnega javnega dobrega, spoštovani. In čeprav minister še kar zavaja javnost, 62 tisoč ljudi, spoštovane in spoštovani, ki smo oddali svoj podpis za sklic tega referenduma, vemo, kaj je tisto, kar je s tem zakonom v resnici narobe. In bom povedala jasno, glede na to, da se tukaj sprenevedate ves čas in lažete v svojih stališčih. Z novo ureditvijo je izpadel ključni omejitveni element, in sicer da so posegi mogoči le na stavbnih zemljiščih znotraj naselij. To je tisto, kar je izpadlo, spoštovane in spoštovani, in to je tisto, kar je nevarno. In prav zaradi tega lahko pričakujemo, da bo vlog za povečanje posegov v priobalna zemljišča po spremembi zakona precej več, kot jih je bilo doslej in kjer so bili na primer doslej posegi možni le na stavbnih zemljiščih znotraj naselij, sedaj bodo pa možni na vseh zemljiščih. In to je ta ključna razlika in to je ta ključna nevarnost! To pomeni, da se bo lahko ob vodotokih, jezerih in ob morju gradilo rekreativne površine, otroška igrišča in tako naprej, celo šoping centre, gostilne, hotele, poslovne stavbe, kino dvorane, muzeje, garaže, bolnišnice, cerkve, pokopališča, kar hočete. Pač, za javno dobro boste vi rekli, ampak to se bo gradilo, če bo ta zakon ostal. Spoštovani minister in spoštovana koalicija, res me zanima, kako se lahko tako nesramno sprenevedate. Mar vi res menite, da vsi okoljevarstveniki v tej državi ne znajo prebrati in razumeti vaše zakonske materije? Mar vi res menite, da stroka ne razume, kako škodljiv je ta vaš podtaknjeni 37. člen? In mar vi res menite, da v opoziciji ne razumemo, kakšne posledice bo imel ta zakon, če ostane takšen, kot je? Čista pitna voda pač ni dana sama po sebi. To menda razumemo. Ohranimo jo lahko le, če bomo skrbeli za vodotoke, za podzemne vode, preprečevali njeno privatizacijo, predvsem pa strogo omejevali gradnjo in posege vanjo, tiste posege, ki bi lahko to našo vodo onesnažili. Naša dolžnost je, da vodo, ki je ena od naših največjih naravnih bogastev, ohranimo za nas in za naše zanamce. Zato seveda v Levici podpiramo ta referendum. Zgoditi se mora julija. In prosim, koalicija, glede na to, da ste s svojo šlamastiko zašuštrali in izbrisali več kot 800 volivk in volivcev, popravite to nemudoma! To je vaš problem. Vi ste to naredili z vašimi redefinicijami volilnih okrajev. Hvala lepa.

stališčih pa tej uvodni razpravi naj povem kot predsednik Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor: jaz verjamem, da nikomur v tem odboru, ki šteje 19 članic in članov, ni za to, da bi se karkoli zgodilo s pitno vodo v kateremkoli območju v Republiki Sloveniji. Seveda to prav gotovo tudi drži za zrak in za vse, kar je pomembno za življenje državljank in državljanov, predvsem pa tistih, ki mogoče še tudi zdrave pitne vode nimajo. Verjetno je še kar nekaj zaselkov v Republiki Sloveniji, ki nimajo zdrave pitne vode. Mislim, da je tu naša naloga, naloga tudi tistih občin, županov, občinskih svetov, da jim to zagotovimo. Na Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, ki pokriva dve ministrstvi, se pretežno, če bi šli delat analizo glasovanj, nekako odvijajo za zakone: 11 za, nekje 8 proti, če smo vsi prisotni. To je dejstvo. To tudi kaže neko razmerje koalicije pa opozicije. Tudi mnogo zakonov je bilo, ki so s strani opozicije mogoče bili pozdravljeni, pa so se mogoče tega glasovanje vzdržali. Ni prav in nihče, tudi sam kot predsednik ne bom nikoli dovolil, da bi prihajali na naš odbor zakoni, ki so škodljivi, ki gredo proti državljankam in državljanom, ne bom pa tudi dovolil, da ti zakoni, ki jih sprejemamo, potem politično zlorabljamo. To pa tudi ni prav. Kot sem povedal, naš odbor pokriva dve ministrstvi in dva ministra, seveda cenjeni minister mag. Andrej Vizjak je danes z nami, od katerega je ta zakon, pa tudi minister Jernej Vrtovec, prinašajo v Državni zbor oziroma na ta odbor kvalitetne zakone, ki smo jih vedno sprejeli. Razprava, ki je bila tudi za ta zakon, ko sem se pripravljal na to sejo, je bila različna. Ampak ni prav, da naštevamo danes, tudi ko sem poslušal nekatere poslanke in poslance, ki so v tem odboru, in tiste, ki niso, da ljudi, ki nas spremljajo, predvsem pa takrat, ko so zbirali podpise, zavajajo. To se mi ne zdi prav. Nikogar v Sloveniji ni, da ko bo slišal stavek, da gre za zdravo pitno vodo, ne bo dal podpisa. Danes mahati s temi 60 ali 62 tisoč podpisi, jaz pravim, če bi vsi to delali, bi jih bilo še mnogo več, to je dejstvo. Ampak točke, ki ste jih naštevali − če mi kdo lahko dopove, kje je ogrožena v tem zakonu zdrava pitna voda, moram priznati, da jaz tega ne vidim in ni prav, da ljudi zavajamo. Bom pa v nadaljevanju, ker smo govorili o podpisih, seveda ker to zdaj zlorabljamo v politične namene, tudi predstavil, kako so se zbirali podpisi. Imamo v državi zavode, ki so plačani iz proračuna Republike Slovenije in takrat, ko se je ta zakon verjetno sprejemal, so sedeli tiho na svojih stolčkih, se je pa treba politično izpostaviti, pa zbirati podpise, so se pa aktivirali. Hočem povedati, da včasih se mi zdi, dozdeva, da ko gre za skupno dobro v Republiki Sloveniji, smo na različnih bregovih, to pa ni prav in to je tudi posledica te današnje seje. Moram pa povedati, da naš odbor, ker so mi pisali, ko sem imel stališče odbora kot predlagatelj, da kako smo zakon sprejeli, zdaj pa imam stališče glede referenduma, v našem odboru v celoti in tudi v naši poslanski skupini spoštujemo podpise, ki so bili zbrani, in tudi spoštujemo, da gre ta zakon na referendum in da o njem odločajo naše državljanke in državljani. Bi pa želel, da na današnji seji ne zavajamo ljudi z nekimi vzdevki. Predvsem se mi zdi pomembno, ker komaj prehajamo v neko normalno življenje državljank in državljanov, pa se mi ne zdi prav, da to zdaj izkoriščamo s tem − seveda, za to sejo − , na nekih segmentih, da jih pa strašimo, da ogrožamo zdravo pitno vodo. V nadaljevanju bom pa predstavil, kako

Ja, moram se odzvati, kajne, ker se je posredno referiral kolega pred mano pač na vse nas, ki smo tudi že razpravljali. Poglejte, spoštovani, pravite, da ne razumete, s čim naj bi ta zakon ogrožal pitno vodo. Jaz sem prej zelo lepo pojasnila in bom še enkrat: z novo ureditvijo je izpadel ključni omejitveni element, in sicer da so posegi mogoči le na stavbnih zemljiščih znotraj naselij. Tako je bilo do zdaj, po vaše bodo pa sedaj posegi mogoči povsod in zato lahko pričakujemo povečanje števila vlog in povečanje posegov v priobalna zemljišča. In to je ta problem, spoštovani!

Ja, nesporno je, da je referendum najbolj demokratična oblika izražanja volje državljank in državljanov. Seveda pa je pomembno, da so volivke in volivci o vsebini referendumskega vprašanja čim bolj objektivno informirani, tako s strani politike in tudi s strani stroke. Res je, da so predlagatelji referenduma zbrali več kot 40 tisoč podpisov, vendar pa se ne morem znebiti občutka, da je bilo v tem lovu za podpise v zvezi s sprejetim Zakonom o vodah izrečeno veliko netočnosti, veliko laži in veliko namernega zavajanja državljank in državljanov. Resnično upam, da podpisnike pod zahtevo za zakonodajni referendum resnično in iskreno preveva skrb za zdravo in čisto pitno vodo, čeprav te besedne zveze v zakonu ni nikjer. V Novi Sloveniji smo še kako občutljivi za varovanje narave in še posebej za ohranjanje čiste, zdrave pitne vode. Zakaj smo v Novi Sloveniji ta zakon podprli? Zato, ker ta novi Zakon o vodah nikakor ne ogroža pitne vode, ampak jo celo dodatno ščiti in tudi varuje. Industrijskih objektov odslej pod nobenim pogojem ne bo več mogoče graditi na priobalnih zemljiščih in bo za vsak poseg v priobalnem pasu potrebno pridobiti vodno soglasje s strani Direkcije za vode. To se pravi, s strani stroke, ne s strani politike, tako kot je bilo to prej, in pa, to vodno soglasje nikakor ne bo izdano v primeru negativnih vplivov na vode in na okolje. Veliko je bilo tudi zavajanja volivk in volivcev v smislu, da ta zakon privatizira, celo privatizira vode. Poglejte, novela zakona celo postavlja strožje pogoje kot dosedanja ureditev, saj v celoti – poslušajte – v celoti prepoveduje objekte v zasebni rabi. Namen zakona, vsaj tako smo ga mi v Novi Sloveniji razumeli, je predvsem razbremenitev in debirokratizacija slovenskih občin, ki bodo odslej lažje urejale vodotoke in priobalna zemljišča ter jih lahko namenila tudi za rekreacijo svojih občanov. Dosedanji Zakon o vodah je na priobalnem pasu dopuščal tudi gradnjo objektov v javni in zasebni rabi, zaradi česar so bila na priobalnih zemljiščih zgrajene celo zasebne vile in celo industrijski obrati. S to novelo Zakona o vodah to prepovedujemo, saj bodo odslej objekti v zasebni rabi v celoti prepovedani. S tem zaostrujemo pogoje in tudi dodatno ščitimo naše vodne vire. Še enkrat, novela Zakona o vodah nikakor ne ogroža pitne vode. Zakaj? Novi Zakon o vodah za vsak poseg na priobalnih zemljiščih zahteva vodno soglasje; vodno soglasje, ki ga podeljuje Direkcija za vode. druga alineja 37. člena Zakona o vodah tudi določa, da se vodno soglasje lahko izda samo pod pogojem, če ne gre za posege v nasprotju s pogoji in omejitvami za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor prostor na tistih območjih, ki so ogrožena zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Da se ne sme graditi tam, če se s tem povečujejo poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti. Da se ne sme graditi tam, kjer bi se lahko s kakršnimkoli posegom poslabšalo stanje voda, tam, to se pravi na tistih območjih, kjer je omejena obstoječa posebna raba voda in tako dalje. V Novi Sloveniji smo bili vsekakor prepričani, da so da so ti pogoji zadostni, da so ti pogoji dovolj obvezujoči, da na vsak način ščitijo čistost in zdravje pitne vode. Moje mnenje glede referenduma je, da je ta referendum lahko škodljiv, celo škodljiv za slovenske vode. Zakaj? Zaradi tega, ker se na tak način ohranja dosedanja ureditev, ki med drugim na priobalnem pasu omogoča tudi postavitev industrijskih objektov. Prav tako se mi zdi, da je ta referendum škodljiv za slovenske vode, ker se ohranja sedanja ureditev, ki omogoča postavitev objektov v zasebni rabi in s tem privatizacijo vode. Prav tako se s tem referendumom ohranja dosedanja ureditev, ki občinam otežuje urejanje priobalnih zemljišč in postavitev prepotrebne javne infrastrukture. In tisto, kar nas v Novi Sloveniji najbolj skrbi, da se blokira 17 milijonov evrov denarja, ki jih zakon namenja prepotrebnemu vzdrževanju vodotokov in zagotavljanju poplavne varnosti, s čimer bo še naprej žal velik del državljanov poplavno ogrožen. Vsi dobro vemo, da je Slovenija občutljiva, kar se tiče poplavne ogroženosti; nenazadnje sam prihajam iz takšnega območja, kjer smo bili deležni pred več kot desetletjem hudih poplav, in v tem času je mnogo krajev po Sloveniji doživelo podobno oziroma ,hvala bogu, nekoliko manj katastrofalne poplave. Dejstvo pa je, zakaj v Sloveniji prihaja do poplav? Vemo, da bi lahko bistveno bistveno zmanjšali ogroženost Slovenije ogroženost Slovenije glede poplav, če bi seveda država bistveno več sredstev, bistveno več financ vlagala v v urejanje vodotokov in hudournikov. V zadnjih desetletjih je bilo seveda tega denarja mnogo premalo. Po ocenah strokovnjakov približno polovico manj vsako leto, kot bi bilo potrebno za neko sprotno vzdrževanje vodotokov. Tako smo pravzaprav bili tudi veseli po eni strani, da Vlada že tako ali tako je v letošnjem proračunu za urejanje vodotokov namenila več sredstev in seveda temu problemu v Sloveniji, velikemu problemu v Sloveniji, namenila večjo vsoto denarja. Še posebej smo bili pa veseli te dikcije v zakonu, ki je seveda prav tako zakonsko omogočala oziroma dajala neko pravno podlago za zagotavljanje več denarja za urejanje vodotokov in hudournikov. Tako še enkrat, seveda bom ta odlok podprl, vendar pa zaradi vseh teh navedenih razlogov smatram, da je za slovenske vode referendum škodljiv. Hvala lepa.

Poglejte, vlada Janeze Janše je v slabem letu in pol, odkar je na vladi, torej na oblasti, neštetokrat prekoračila meje dobrega okusa in s svojimi dejanji načrtno provocirala ljudi. In ta dvanajstdnevni postopek javne obravnave novele Zakona o vodah je seveda eden v nizu neštetih takih ukrepov in seveda prav je, da je civilna družba na to reagirala in tudi v opoziciji, v stranki SAB, smo na to reagirali in opozorili. In da so naše pripombe bile upravičene, je dokaz že tudi dejstvo, da je Vlada v bistvu na našo reakcijo v opoziciji umaknila 69. člen novele Zakona o vodah, kjer je kjer je omogočala gradnjo nevarnih objektov na vodovarstvenih območjih. Da pa to ni bil edini sporni člen, je pa tudi dejstvo, o katerem danes govorimo; torej govorimo o posegih v priobalna zemljišča, tudi kolegica iz koalicijskih strank je povedala, da bo zakon ravno zaradi tega podprla, ker omogoča gradnjo določenih objektov v priobalnih zemljiščih, in 37. člen Zakona o vodah pravi, »gradnjo objektov, ki se skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, razvrščajo med enostavne objekte, in gradnjo objektov v javni rabi v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.« Torej, to je v bistvu enoumno jasno napisano, da so posegi v priobalna zemljišča po tem zakonu mogoči in tudi potrdila je to kolegica iz koalicijske stranke in seveda v SAB temu nasprotujemo. Za nas je zelo pomembno, da se ukrepi, ki se izvajajo, izvajajo premišljeno, načrtno, da je v njih vključena najširša strokovna javnost, da se za javno razpravo ne omogoči zgolj 12-dnevno časovno okno. To so vse ene stvari, ki v cel zakonodajni postopek vnašajo številna vprašanja, številne dvome. In dvomov v ukrepe te vlade je veliko in s takim načinom, kot se je tega lotila, je seveda sprožila pričakovano reakcijo ljudi, najširše civilne družbe in več kot 62 tisoč naših sodržavljanov je v tem času overilo svoje podpise in z njimi podprlo zahtevo za zakonodajni referendum o tem, ali se naj zakon, tako kot je napisan, uveljavi. In seveda, teh 62 tisoč bo seveda glasovalo proti temu, da se na tak način uveljavi in verjetno še marsikdo drug. V SAB si preprosto samo želimo, da so zakonodajni postopki jasni, pregledni, da gredo v smer varovanja okolja in narave, še posebej zraven pitne in čiste pitne vode. Želimo, da se s posegi v priobalna zemljišča ne omogoči gradnje objektov, ki bi varnost zdrave in pitne vode ogrožali. Tu v bistvu, v predlogu zakona, tako kot je napisan, mi tega ne vidimo. Vidimo, da se lahko gradijo enostavni objekti, to so kakšne lope ali kaj podobnega in vemo, da imamo neučinkovito inšpekcijsko službo, ki ne bo šla na teren preverjat površin objektov, ki ne bo šla preverjat, kaj se notri gradi. Mi smo celotno gradbeno stroko, tudi inšpekcijsko stroko, degradirali na način, da se

masovno zlorablja ta določba zakona in namesto da bi objekt bil, na primer z armaturo povezan s temelji, je pač prišraufan. Učinek je isti. Glede zakonodajalca pa pravi, da to ni nepomično povezan objekt s tlemi, ker se ga da odstraniti. In taka zakonodaja s temi členi, ki te zadeve še dodatno vpisuje, vnaša v zakonodajo številna vprašanja, številne dvome in številen prostor za mahinacije. Čemu, se sprašujem, se tako pomemben zakon novelira v 12 dneh? Čemu je to namenjeno? Mi imamo danes tudi, bom rekel, v preteklosti, na primer v zgodovini, so se ob vodah, ob rekah gradili nevarni objekti, ste imeli kemično industrijo, ste imeli papirnice, imate tudi termoelektrarno, imate jedrsko elektrarno. Te tovarne, ti obrati uporabljajo vodo za hlajenje. Torej, nekateri imajo pač hladilne stolpe, ampak so to eni od varnostnih sistemov.

Tudi ko govorimo o poplavni varnosti, torej, poplavna varnost se najbolj zagotavlja z ustreznim prostorskim načrtovanjem in preprečevanjem škodljivih posegov v okolje; torej rinjenju k vodnim zemljiščem. Torej, velika večina poplavno ogroženih objektov, ki jih danes rešujemo, so praviloma poplavno ogroženi, zato ker so se gradili na poplavnem območju. Tam ne boste videli sto let starih objektov, ampak novejše objekte. Tudi tu je seveda odgovornost lokalne skupnosti, da to prepreči z ustreznim prostorskim načrtovanjem − ne samo lokalne skupnosti, tudi države ne pa, da z zakonom še dejansko dodatno spodbuja stihijo v prostoru. In seveda,

do pitne vode ali do skupnega javnega dobra, ampak se omogoča gradnja objektov, ki pa to omogočajo. Veste, če si nekdo zgradi privatno kopališče, bom rekel javno privatno kopališče, ga bo ogradil. O tem govorimo. Že sedaj je zakon omogočal, da se na vodnih in priobalnih zemljiščih gradi vodna infrastruktura, tudi v tem zakonu so določeni členi še od prej ostali − jaz ta zakon zelo dobro poznam. Ta druga alineja, o kateri vsi govorijo, za katere posege iz prejšnjega odstavka je potrebno dobiti vodno soglasje, je ena zelo splošna alineja, ki je vključena že do sedaj v vsakem vodnem soglasju oziroma postopkih za pridobivanje vodnega soglasja, in ne predstavlja varovalke, ne predstavlja ene posebne varovalke, ki bi te zadeve, ki so v 3. in 4. členu tega zakona izničile oziroma dodatno zavarovale. Kot sem že povedal, v SAB ta referendum podpiramo in pozivamo državljanke in državljane, da se v čim večjem številu udeležijo. Ta referendum bo veljaven šele, če bo zadosti državljanov šlo volit, in pozivam vse, da greste volit 4. julija in da glasujete za to, da se zakon v tej obliki ne uveljavi. Hvala lepa.

Začela bom pri datumu, ki je poleg vsebine tega odloka, o katerem bomo danes odločali, ključnega pomena za izvedbo tega referenduma. Zelo pomenljivo je, ko na spletnih straneh Državnega zbora lahko zasledimo tabelico glasovanja včerajšnjega odbora, kjer je Odbor za infrastrukturo obravnaval današnji predlog odloka.

Za takšen datum so glasovali tako gospod Boris Doblekar – SDS, Franci Kepa – SDS, Leon Merjasec – SDS, Bojan Podkrajšek – SDS, Mihael Prevc – NSi, Franc Rosec – SDS, Mateja Udovč – SMC in Ljubo Žnidar – SDS. Torej, popolnoma na mestu je vprašanje, kaj se je v 24-ih urah ravno 24 ur je minilo od glasovanja – tako zelo spremenilo, da so koalicijske stranke SDS, NSi in SMC vložile amandma k današnjemu predlogu odloka in spremenile datum izvedbe referenduma s 4. 7. na 11. 7. Ključni razlog, vsem v bistvu bode v oči, je v resnici ta, da si je ta koalicija, manjšinska koalicija, privoščila še en spreten manever, zato da če že ne more prepovedati referenduma o Zakonu o vodah, bo pa prilagodila datum tako, da bo storila vse za to, da bo udeležba na referendumu karseda čim manjša, ker vemo, da je treba zagotoviti nek kvorum, da zakon na referendumu pade. To je ta nek vaš spreten manever, s katerim želite v bistvu narediti pa čisto vse, da bi zaobšli voljo ljudi. Vemo, da takrat se začnejo poletni dopusti in to je še vaša zadnja bilka, ki se jo oklepate. Če bi bila vaša namera po prestavitvi tega referendumskega datuma res v tem, kot tukaj pri amandmaju obrazlagate ‒ to je, pravite, da je potrebno v tem času vložiti in sprejeti novelo Zakona o določitvi volilnih enot za volitve, ker pač ste ugotovili, da je v tem zakonu kar nekaj naselij, natančneje, okrog 880 volivcev pa izpadlo iz tega zakona, ko ste vi na hitro risali tiste svoje nove meje okrajev. Če Če bi bil to res razlog prestavitve tega datuma izvedbe referenduma, bi bilo povsem logično, nekaj najbolj razumljivega, da bi z istim amandmajem spremenili tudi datum, ko se začenjajo roki za vsa volilna opravila, bi se pač zamaknilo; ampak ste očitno v tej vaši nameri pa ne vem čem, da ne bom špekulirala, pozabili na ta člen, ki določa, da se datum za volilna opravila začne 21. maja, tega niste amandmirali, ste pa amandmirali datum izvedbe referenduma. Torej, v vašo dobronamernost, v tem, da želite nekako spremeniti datum samo zato, da prilagodite to volilno zakonodajo, torej te volilne okraje, kjer so naselja izpadla – jaz vam ne verjamem, vam ne to, da so ta naselja, teh 880 volivcev, slovenskih, da jih ni v tem zakonu, da so izbrisani volivci, to veste že praktično en mesec. V Poslanski skupini LMŠ je bil minister za javno upravo včeraj pri nas na sestanku, kjer je predstavil situacijo, tudi povedal, da za to zadrego, če ji lahko tako milo rečemo, ve že kar nekaj časa če bi bila ta vaša skrb res tako iskrena, bi že včeraj lahko vložili spremembo tega zakona glede volilnih okrajev. Vemo, da vlada lahko vlaga novele zakona po nujnem postopku. Ta postopek spremembe potrditve tega zakona bi se lahko izvedel zelo zelo hitro. Če špekuliram, v nekaj dneh, 10 dneh: kolegij potrdi nujni postopek, takoj naslednji dan se lahko že izvede odbor, ki se potem nadaljuje na eni izmed izrednih sej ,in imamo v nekaj dneh potrjeno spremembo tega vašega Zakona o volilnih okrajih. Tako ste sprejemali PKP! Ne vem, v čem je problem. Zakaj bi pa tukaj rabili mesec in še ta dodaten teden več, ko ste sedaj preložili datum izvedbe referenduma? Skratka, o vaši dobronamernosti tukaj ni dvoma: je ni! je ni! Edini razlog je, da računate, da bo čim več Slovencev takrat že na dopustih in bo referendum zaradi neizpolnitve kvoruma padel. To je enkrat ena. ena. Kar se tiče pa tega, kdo zavaja pa kdo ne. Najprej en komentar vam, gospod predsednik odbora, gospod Podkrajšek. Pravite, »ne bom kot predsednik dovolil, da na naš odbor pride kakšen zakon, ki bi bil škodljiv«. Poglejte, ta Zakon o vodah − vsi naravovarstveniki so vam v eden glas vpili, zakon je v nasprotju z vodno direktivo, je v nasprotju z Direktivo o presoji vplivov na okolje, zakon je v nasprotju z Aarhuško konvencijo in nenazadnje z Ustavo Republike Slovenije. Če to ni škodljiv zakon, pa ste ga ravno tako obravnavali na vašem odboru, vladna koalicijska manjšina ga je podprla in zadeva je tam, kjer je: ljudje so se uprli, zbrali teh nekaj več kot 60 tisoč podpisov in čaka nas referendum. Hvala bogu, da imajo ljudje v tej državi, v naši državi pravico spregovoriti takrat, ko ocenijo, da je to potrebno! Ko govorimo o naših vodah, se moramo zavedati, da je tudi manipulacija ali pa zavajanje z vaše strani, gospod Podkrajšek, ko govorite, da zakon nikjer ne omenja čiste pitne vode, češ da ta pitna voda pa zato, ker je ta zakon ne omenja, pa ni ogrožena. Ja poglejte, vsi naravovarstveniki vam lahko pojasnijo, pa da ne bom jaz tukaj pametovala, ampak voda, ekosistem, posegi v priobalna vodna zemljišča, takšni ali drugačni, lahko posredno vplivajo na čisto pitno vodo v Sloveniji. Ni potrebno, da je oziroma ni pogoj, da je čista pitna voda v Sloveniji ogrožena samo z nekimi neposrednimi vplivi na okolje. Dovolj je, če se posredno vpliva in ko se bo ugotovilo, da je kakršenkoli posredni vpliv na priobalna, obalna zemljišča gradnja tam vplivala na našo čisto pitno vodo, bo prepozno. Takrat bo pasé! In na to vas strokovnjaki opozarjajo, so vas opozarjali v tistem kratkem času razprave, ki ste jo dovoljevali glede tega zakona, pa žal niste želeli prisluhniti. Še več, tudi minister zelo zavaja, ko govori, češ da v tem zakonu pa končno ožimo možnost gradnje na teh priobalnih zemljiščih, ker da gradnja nekih zasebnih objektov bo pa sedaj prepovedana, dovoljena bo pa samo še gradnja javnih objektov; in to je za njega super zmaga! To je eno samo zavajanje! Če pogledate Zakon o graditvi objektov, kaj vse spada pod objekte v javni rabi, lahko najdete hotelske komplekse, garažne hiše, pa še kaj, da ne naštevam, da se ne bomo ponavljali. In ne mi govoriti, da nekdo, ki bo iskal v fazi gradnje, neka fizična oseba, ki bo iskala v fazi gradnje, v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, neko vodno soglasje, ne mi govoriti, da se bo ta človek manj namatral pridobiti takšno soglasje kot pa nek investitor, nek finančni mogotec, ki bo prišel, dal denar na mizo in rekel, jaz bom pa, ne vem, v Mesečevem zalivu zgradil super, ogromen, lep, moderen hotelski kompleks. Me ne boste prepričali, da takšen kapitalski mogotec vodnega soglasja ne bo dobil takole, čez noč! In to je dejstvo. Ne gre za to, da pri nas, v LMŠ, dvomimo v neko strokovnost ljudi, ki odločajo o teh vodnih soglasjih na državni ravni. Ne! Ampak mi dvomimo v dobronamernost in poštenost te vlade. To se je pa izkazalo že večkrat, da iščete samo obvode, kako, kje se da kaj pridobiti, na takšen ali drugačen način. In tukaj je problem tega zakona in tukaj se ogroža tudi našo čisto pitno vodo. Pa ne samo to, ogroža se vse naše vodne vire. Zato je ta ministrski manever, ko govori o tem, da pa on je pa zaščitnik in da je ta zakon v korist naših voda, zelo zelo veliko zavajanje. In me žalosti nastop ministra iz začetka seje, ko je zelo cinično, zelo nespoštljivo in vehementno govoril tukaj pred vsemi nami, da vsi podpisniki, ki so dali podpis za referendum za Zakon o vodah, sploh niso prebrali zakona in da sploh nimajo pojma. Potem – kaj? Po njegovo tudi nimajo pojma vsi naravovarstveniki, ki so opozarjali ves čas sprejemanja tega zakona na vse te nedopustnosti. Se pravi, referendum, takšen kot so ga zahtevali volivci, podpisniki, vsekakor je ne samo dobrodošel, je nujen ne samo zaradi nas, ampak tudi zaradi prihodnjih generacij. Da ne bomo imeli v čisto vsakem končku naše države, kjer je pač lepo vodno okolje, nekih velikih mogočnih hotelskih kompleksov, ki si jih bo izboril, zlobiral, ne vem, minister za gospodarstvo ali pa še kdo v tej državi, ki ima očitno interes, da se takšna ureditev sprejme. Skratka, referendum vsekakor podpiram, podpiram seveda prvotni datum, ki ste ga kolegi iz koalicijskih strank tudi včeraj potrdili. Še enkrat, ne vidim razloga, zakaj bi zdaj menjali svoja stališča, če ste v svoji nameri seveda iskreni −v kar pa dvomim, sem že povedala na začetku. Vsekakor na referendumu bo treba, če želimo svojim zanamcem ali pa tudi sami sebi neko zdravo, čisto okolje s kvalitetno vodo, obkrožiti »ne«.

celoti, tako opozicije kot koalicije, mislim, da ni bilo niti kančka dvoma, vsaj jaz ga nisem začutil včeraj pred sejo niti med sejo, da bi kdo od poslank in poslancev zavračal. Pa ne glede, kdo prinese podpise v Državni zbor. To so podpisali naši državljanke in državljani in to vsi spoštujemo. Mislim, da nikogar ni v tem državnem zboru, da bi imel tu pomisleke. Tako je bilo tudi včeraj na Odboru za okolje in prostor. Znači, 17 glasov je bilo za pa nič proti. Mislim, da ni bilo kančka dvoma, še enkrat ponavljam. Kar se tiče prestavitve datuma, vaš poslanski kolega Rudi Medved, ki je tudi naš član odbora, je včeraj spoštljivo razpravljal in se dotaknil tudi nekih stvari, kolegica Tina, ki ste jih vi tudi omenili. To je povedal vaš poslanski kolega in to sedi. Moram povedati, da je to bilo na mestu in ker je bil med nami tudi direktor Državne volilne komisije gospod Dušan Vučko, je vaš poslanski kolega njega tudi pozval, naj se opredeli do teh pomislekov. Mislim, da je bilo to na mestu. Moram povedati, da kot predsednik to spoštujem. Seveda, ko se je k besedi potem javil generalni direktor oziroma direktor Državne volilne komisije gospod Vučko, nam je pa seveda nalil čistega vina in nas, poslanke in poslance, ne samo koalicije, ampak vseh 90, pozval, da te stvari, ki so izostale, poskušamo rešiti čim prej.

en teden gor ali dol, mislim, da bomo težko zajeli, kdo je na dopustu pa kdo ni na dopustu. To nam ne bo uspelo. Znači, roke imamo znotraj 45 dni in seveda na poziv direktorja Državne volilne komisije smo prišli do tega amandmaja. Skratka, dobronamerno, da stvari, ki bi lahko − on je celo omenil, da če se nekdo, ki ne bo imel možnost iti na referendum, pritoži na Ustavno sodišče po po referendumski nedelji, lahko celo referendum pade. Zato je torej šel amandma koalicije, da si še damo en teden, da bomo lažje zajeli tisto pomanjkljivost, ki se je zgodila v preteklosti. Hvala.

ampak kot sem že povedala, pa bom še enkrat, ker me niste razumeli. Po nujnem postopku se zakon lahko sprejme v roku borih 7, 10 dni, če želite; vse PKP ste ste sprejemali po nujnem postopku, ki so imeli bistveno bolj zahtevno in obsežno vsebino. Ne boste me prepričali, da Zakona o določitvi volilnih enot za volitve se ne da vložiti, obravnavati in sprejeti v roku nekih 10 dni. To je nek razumen rok. Ne gre za zelo neke zakomplicirane, kompleksne spremembe, gre gre zgolj za to, da se tista tabelica excelova, ki vam je očitno izpadla, ko ste vlagali ta zakon, ko ste risali nove meje okrajev, se vam je nekako porušila. Samo za to numerično dopolnitev gre in me ne boste prepričali, če bi bil vaš namen v spremembi datuma res takšen, potem v resnici ne rabite spremembe datuma, ker je stvar enega tedna. Vemo pa, da danes smo 25. maja, do izvedbe referenduma je pa še več kot en mesec. In tudi zavajate, ko govorite, da je gospod Vučko … Ja, seveda je včeraj opozarjal na to, da se mora ta sprememba čim prej sprejeti, ampak je to opozorilo povedal, predno ste vi, poslanci koalicije, glasovali o datumu. Če bi vas tako zelo prepričal o svojih dvomih dvomih glede datuma, potem bi včeraj edino logično bilo pričakovati, da bi glasovali proti datumu ali pa da bi ga že včeraj amandmirali. Tako ste pa malo preračunali, malo prekalkulirali, pa imamo danes nov datum pred seboj. In In še enkrat ponavljam, kar sem že povedala v razpravi, za to anomalijo oziroma napako v Zakonu o določitvi volilnih enot ve ta vlada že mesec dni. Kje ste bili do sedaj? Zdaj edino, če ste to imeli »na lagerju«, zato da ste zdaj lahko malo preigrali opcijo datuma za izvedbo referenduma, ker se že tako dolgo napoveduje referendum za Zakon o vodah. Tako da o vaši dobronamernosti, mi je žal, gospod Podkrajšek, ne morete prepričati, pa verjamem, da ne samo mene, pa še koga drugega tukaj notri tudi ne, ki nas spremlja.

Najprej naj uvodoma povem, da sam podpiram datum in izvedbo referenduma, tako kot je bilo v bistvu izglasovano včeraj na matičnem Odboru za infrastrukturo. Da vas spomnim, včeraj smo soglasno določili datum izvede referenduma 4. julij 2021. Je pa tudi res, da je po opozorilu kolega Medveda, da je iz Zakona o določitvi volilnih enot izpadlo nekaj naselij kasneje je v razpravi direktor Državne volilne komisije, gospod Vučko, opozoril, da bo treba zadeve urediti in če me spomin ne vara, je navedel dve možnosti. Prva možnost je taka, da se sprejme novela zakona, kjer so roki sicer kratki, ampak izvedljivi. Drugo, če to ne bo šlo skozi, je rekel, da bo Državna volilna komisija zagotovila način, da nihče od teh 800 pa še nekaj državljank in državljanov ne bo izpadel oziroma da mu bo omogočena udeležba na referendumu. Zakaj sprememba od včeraj na danes sem poslušal zdaj pred mano, in sicer ti argumenti me ravno ne prepričajo, verjetno je tako, da je vrhovni šef te koalicije

Pri tem mišljenju nisem osamljen, tudi pred mano je kar nekaj kolegic in kolegov to že razlagalo. Vi vsi ostali ste pa brez tega, da bi razmišljali −vsaj vsi tisti, ki so v tej koaliciji do zdaj kaj razmišljali s svojo glavo, so iz te koalicije odšli −, pa to potrdili. Tako sam ne bom podprl amandmaja, ki ste nam ga dali danes na mizo, ki v bistvu prestavlja datum referenduma za en teden. Ne glede na to, ali bo veljal en ali drug datum referenduma, sam se ga bom z veseljem udeležil in dal tudi svoj glas podpore predlagateljem referenduma, ki so, danes ste že večkrat slišali, zbrali več kot 60 tisoč podpisov. Zato bi prosil od vseh danes, ki razpravljamo, do teh državljank in državljanov en spoštljiv odnos, ne pa, da poslušam od ministra, da ne znajo brati zakona, ga v bistvu sploh niso prebrali, da ne omenim še ostalih žaljivk, ki so bile. Tak diskurz oziroma tak nedialog je tudi privedel do tega, da se danes pogovarjamo o referendumu. Ta referendum je pa po mojem popolnoma čisto nepotreben. Če bi v tej državi v zadnjem letu vodili en vključujoč in konstruktiven dialog, ne pa neke arogantne, samozadostne in izključujoče politike, ki jo v glavnem največja koalicijska stranka SD s svojimi koalicijskimi partnerji in tudi nadkoalicijskimi partnerji, ki v bistvu tudi omogočajo to vlado. Trdno sem prepričan, da bi bilo fino, da se v tej državi večkrat poslušamo, pa da se tam pa tam tudi slišimo. Če bi se tega držali, spoštovane kolegice in kolegi, tega referenduma ne bi bilo; pa še marsikaj drugega bi nam šlo bolje v tej državi. Veseli me, da so med pobudniki oziroma med glavnimi organizatorji tega referenduma bili mladi, naša bodočnost, glas razuma, ki smo jih izključili, napadamo nevladne organizacije, medije, novinarje, drugače misleče, da ne govorim, da je socialni dialog v bistvu zamrl, ga ni. je to politika za boljši jutri, spoštovane kolegice in kolegi? Ni. In 60 tisoč podpisov pod zahtevo za zakonodajni referendum je glas upora tega ljudstva proti takšnemu načinu vladanja. Nenazadnje, če vam že javnomnenjske raziskave ne povedo dovolj, mislim, da se potem nam ne piše nič dobrega. Sam bi bil najbolj vesel, in s tem bom tudi zaključil, če bi

vesel, da danes razpravljamo o tej stvari, končno en referendum, lahko rečem, po letu in pol te vlade in mislim, da po 10, 12 prepovedih referenduma v tem hramu demokracije je sedaj končno pred nami ena ena akcija, ki referendumu torej ne more pobegniti. Zelo veliko dejstev in argumentov smo že slišali. Ne bom se ponavljal. Bi pa rad samo nekaj dejstev vseeno nanizal, zakaj je nad sprejemanjem tega konkretnega zakona se dvignilo ali pa pod drobnogled vzelo cel proces tako veliko število oziroma tako široka javnost. javnost. Prvič, čisto, da rečem politično, Zakon o vodah, ki se je sprejel v Državnem zboru, je šolski primer lobističnega zakona; zakona, pri katerem ljudje, njihovo zdravje ali pa okolje nimajo koristi, nobenega pretiranega varovanja ali kakršnegakoli drugega benefita. Na drugi strani pa ne vem kateri, ali betonski, gradbeni ali turistični lobi pa ima svojo svojo šivanko v tej luknji v velikosti šivanke v celem tem področju, ki ga zakon pokriva. To je prvič. Drugič, potem čisto vsebinsko, na kar so opozorile opozorile številne naravovarstvene in okoljevarstvene organizacije. Še enkrat, tukaj opomnim ministra, ki ga ni z nami na tej seji sedaj, da se niso oglasili kar eni laiki iz javnosti in začeli biti malo glasni, ampak vodilne organizacije na področju okoljevarstva in naravovarstva in naravovarstva v Sloveniji. Tak zakon in ukrepi iz njega uničujejo habitate, škodujejo vodnim virom in sedaj ne rabim jaz tu razlagati, kako vodni krog deluje, zato da bomo razumeli, da vsako poseganje v vsako vodo v končni fazi vpliva tudi na pitnost vodnih zalog in tako naprej. In tretja stvar; politično oziroma tehnično, postopkovno, način sprejemanja tega zakona v celotnem parlamentarnem postopku −po stari evergrin metodi trenutne vlade − v skrajšanem postopku. Kar je zanimivo in česar danes še nismo postavili v ospredje, je, da so se spremembe k temu zakonu, tiste najbolj škodljive, dodale po medresorskem usklajevanju, potem ko je Ministrstvo za gospodarstvo, ki je naravni agent in advokat lobijev v takšnih vladnih konstalacijah prišlo v igro, da se je skrajšala javna razprava na nekih ubogih 12 dni in s tem posledično onemogočilo sodelovanje nevladnih organizacij in strokovne javnosti in tako naprej. To so trije razlogi; se pravi, ta politična, postopkovna in strokovna vprašljivost tega zakona, zaradi katerega je javnost skočila v zrak in se seveda potem kot civilna družba organizirala. Oglasil se je Varuh človekovih pravic, civilna javnost, strokovna javnost, vsi so v tej predreferendumski kampanji dodali nekaj svojega truda, kar je rezultiralo potem seveda v 60 plus tisoč podpornikov, državljank in državljanov, ki pravijo: Ej, ta zakon je slab in ta zakon mora iti na referendum. Da se državljanke in državljani angažirajo, ko vidijo eno tako škodljivo stvar, kot je ta zakon, škodljiva politično, škodljiva okoljsko, škodljiva postopkovno, škodljiva z naslova demokracije, da se ljudje zbudijo, priča eno samo dejstvo, ki je meni bilo zelo navdušujoče. Pobudniki sprejemanja oziroma zbiranja podpisov so v javnost poslali poziv: ljudje pridite, priključite se, rabimo prostovoljce. In v enem dnevu se jih je nabralo 400. In ne 400 ljudi, ki so rekli, ej jaz bi dal podpis, ampak 400 ljudi, ki so bili pripravljeni v dežju stati 8, 10, 12 ur na stojnici in zbirati podpise. Ali imajo kaj od tega? Nič. So del betonske mafije? Ne. So del kakšnega drugega lobija? Ne.

Potem zadnja stvar, preden zaključim, je pa seveda ta amandma. Tudi smo že danes povedali, kaj je na njem škodljivega. Zamik datuma s 4. na 11. julij ni nič drugega kot klicanje po tem, da je čim manj ljudi doma, da je udeležba čim nižja, da so ljudje na dopustih in se zato referenduma ne morejo udeležiti. To napako z volilnimi okraji, spoštovane poslanke in poslanci koalicije, pa gre zlahka popraviti. Mislim, da če kdo, potem ste vi, članice in člani trenutne vladne konstelacije, najboljši eksperti v skrajševanju postopkov, v hitrem sprejemanju in nikakršnega razloga ni, da takšne stvari, takšnega odmika ne bi opravili

zelo hitro in površno sprejetem zakonu in posegu v volilne okraje izviseli; seveda po vaši krivdi. Kar se mene osebno tiče, jaz absolutno podpiram referendum kot eno od oblik neposredne demokracije

Hvala lepa. Spoštovani prisotni! Vsak človek, ko ga vprašaš, ali je za to, da ohranimo dostop do pitne vode ‒ mislim, da ga ni državljana in državljanke, ki ne bi rekel, da to pa res mora ostati pravica. Pa čeprav je zapisana v ustavi in smo jo leta 2016 dodatno zapisali v ustavo. V Ustavo je bil vnesen 70.a člen, ki določa, da ima vsak pravico do pitne vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države ter da služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstva ter v tem delu niso tržno blago. Še naprej piše to v ustavi, ampak hočem samo povedati, samo povedati, da je bilo zbiranje podpisov pod neko pretvezo, da gre tukaj za peticijo za pitno vodo, dostop do vode, čeprav imamo to že vse zapisano v sami ustavi in ima vsak državljan in državljanka pravico do tega. Res je, ni pa bilo, bom rekla, od leta 2018 izpeljanih vseh podzakonskih aktov in zakonov, ki bi sledili temu zapisu v ustavi. Tukaj pretekle vlade od 2016 niso opravile svoje domače naloge in to zagotovo tudi verjetno z razlogom, da če bi slučajno kdo posegel v zaostrovanje gradnje v priobalnem pasu zemljišč, da bi se s tem ponovno lahko vzpostavilo neko nerazumevanje, točno, za kaj gre v samem zakonu. Dejstvo je, da Zakon o vodah posega na priobalna zemljišča in verjamem, da je tukaj marsikoga zabolelo, ker vemo, kakšno so težje po pozidavi

po gradnji v priobalnem pasu slovenske Obale − odločitve pa bodo od sedaj po tem zakonu strokovne in ne več politične. Vemo, kako se je do sedaj dajalo gradbena dovoljenja tudi na slovenski Obali in to zagotovo marsikoga boli. Nenazadnje sem si kar sprintala kar nekaj poslanskih vprašanj, ki seveda govorijo in sprašujejo, ali bo ministrstvo dalo soglasje, kdo bo dal soglasje, in tako naprej, za kakšno pozidavo. Naj povem, da zakon, ki mu seveda v opoziciji nasprotujete, to jemlje in postavlja v odločitev stroke, tudi Zavoda za varstvo narave, in jemlje politiki moč iz rok. To dela! In seveda, bom rekla, že od leta 2016, ko ste rekli, v ustavo mora biti zapisana pravica do pitne vode ‒ in je prav, da je v ustavi –, pa se naprej ni nič zgodilo, zato ker moč ima svojo veljavo in na priobalnem zemljišču, bo mogoče graditi zgolj objekte, ki so namenjeni vsem, slehernemu izmed nas. Ne bo mogoče graditi vil ali česa drugega. To seveda nekomu ne paše, zato prihaja do referenduma. Nekomu ne paše. Kar mene žalosti, je to, da bo ta zakon oziroma referendum blokiral 17 milijonov, ki jih zakon namenja prepotrebnemu vzdrževanju vodotokov in zagotavljanju poplavne varnosti, s čimer bo še naprej velik del državljanov poplavno ogrožen. Tudi tukaj vsem preteklim vladam od leta 2014 očitek, da niste v nobenem zakonu, v nobenem proračunu zagotovili sredstev za poplavno varnost. Prejšnji ponedeljek je močno deževje ponovno povzročilo poplave Cerkniščice, to je v moji vasi. Enostavno, mi smo bili ponovno odrezani, zato ker nekdo od leta 2014 ni zagotovil dovoljšnih sredstev za poplavno varnost prebivalcev in zdaj z blokado tega blokirate nadaljnjih 17 milijonov evrov, da bi se to stanje uredilo.

sem se, da pa se bom držal tega, kar je danes predvideno. Mi danes v resnici ne smemo razpravljati o vsebini zakona, ki gre na referendum, čeprav nam vi, ki vodite danes Državni zbor, to dovoljujete, po poslovniku tega ne bi smeli dopustiti; ampak, to ni moja stvar, to je vaša stvar. Ampak sam ne bom, bo kar dosti časa, da se pogovarjamo naprej: mi, ki mislimo, da je zakon škodljiv, z vami, ki mislite, da je koristen, in bomo nagovarjali ljudi in tako drugi drugače. Sam bi rad povedal, da v bistvu, v resnici ni bilo potrebe, da pridemo tako daleč, da bo zakon šel na referendum, zato ker je bilo slišanih dovolj predlogov in pripomb, tako stroke kakor tudi tistih naravovarstvenikov, ki se leta in leta borijo v svojih lokalnih okoljih in veliki večini na koncu celo dokažejo, da mnenja, o katerih je v začetku bilo mnogo nasprotovanj, tudi posmeha, da imajo vsebino in da jih je potrebno upoštevati. Meni je žal, ker tega tu tako ni bilo in to je pomemben razlog, da v bistvu zakon, ki v bistvu varovanje naravnih virov, da bo šel na referendum in tam se bomo izjasnili. Sam bi si želel, seveda, da je vzdušje v slovenskem parlamentu drugačno, da se zavedamo, da živimo v času okoljsko-podnebne krize, čeprav je res, da je zavedanje o okoljsko-podnebni krizi v času, ko imamo te akutne težave z epidemijo, ki nas ogroža, ogroža naše ljudi, ogroža tudi neko širše družbeno življenje, okoljsko-podnebno krizo nekoliko potisnilo na stran. Ampak kriza je še vedno tukaj, pa če jo v tem državnem zboru priznamo ali pa ne. Zanikanje je v bistvu najslabša pot če zanikamo, na koncu pridemo do tega, da ni vsak naslednji zakon, ki ga sprejemamo, zakon, ki nas bi naredil bolj odporne in hkrati v bistvu nam omogočal prilagoditev in hkrati varovanje naravnih virov, ki jih še imamo, ampak so možne tudi druge poti. To je verjetno razlog, da smo prišli tako daleč, da je razpisan referendum. Ker ne bom več govoril potem kasneje, bi se rad opredelil tudi do vloženega amandmaja. Ta amandma je pa čisto navadno slepomišenje. Vedeli ste, v vaših vladnih kabinetih ste vedeli že dosti tednov, da ste zakon o volilnih okrajih zgrešili in da obstaja tveganje, da ste izbrisali tokrat 811 ljudi. Izbrisali ste jih. Pa ste vedeli to! V tišini vladnih kabinetov, a je prišlo tudi do vas, ki ste del koalicije v tem državnem zboru ‒ tega podatka jaz nimam in o tem ne bom ugibal ampak na Vladi so to vedeli, v vaši vladi. In bili tiho; tiho, da je na nek način izbrisano 811 ljudi. In ko smo se včeraj o tem pogovarjali, je seveda povsem jasno. Kdorkoli od teh 811 ljudi, če ne bo dobil vabila, da se izjasni na referendumu, lahko preko svoje vloge na Ustavno sodišče, ker bi mu bila kratena pravica, da sodeluje na referendumu, izpodbija referendum in bi verjetno uspel, bi morali referendum, ki zadaj ima realne stroške, ponoviti. Vendar, spoštovane in spoštovani, včeraj sta bili nakazani dve možni rešitvi. Eno rešitev je povedal direktor Državne volilne komisije, da pač v skladu s svojimi pristojnostmi in neposredno s sklicevanjem na ustavo, da lahko sprejmejo sklep, da tudi te ljudi vključijo. To je bilo včeraj jasno povedano. Obstaja pa še ena pot; pot, ki je formalno nekoliko bližja, da se napaka, ki je ugotovljena, popravi takoj. Popraviti takoj v praksi pomeni, da minister, ki obiskuje sedaj posamezne poslanske skupine koalicije in tudi opozicije, reče, da ta popravek za teh 811 ljudi 811 ljudi bo čez dva dni tukaj, v Državnem zboru, ki ga je sposoben zelo hitro sprejeti, in to v mesecu juniju v prvih dveh tednih. Že naslednji teden lahko imamo izredno sejo in se ta popravek naredi. to v resnici ne more biti vsebinski razlog, da želite pomakniti dan referenduma v teden kasneje, ko je velika verjetnost, da bo še več volivk in volivcev, ki imajo pravico odločati na referendumu, na zasluženih počitnicah. Seveda je meni jasno, kaj počnete. Z vsemi manevri, takšnimi in drugačnimi, se borite, da bi čim manj ljudi prišlo na referendum. Zaradi predpisanega kvoruma! In tudi če je 90 % ljudi, ki pridejo na referendum, proti uveljavitvi tega konkretnega zakona, ste zmagali, ker fizično nekaterih ljudi pač ne bo tukaj. Zato bi bilo verjetno najbolje, da zahtevate nek premor, pokličete gospoda ministra ali kogarkoli drugega, se posvetujete, spoštovana koalicija, ugotovite, da je mogoče, da je zakon že v petek v Državnem zboru – in drugi teden preko izredne seje to sprejemamo. In sprejemamo! Naslednji teden! In potem ne počnete tega, kar sedaj želite narediti, glasovati sami proti sebi. Včeraj, soglasno, 17 glasov za in nič proti ‒ mimogrede, da struktura sestave konkretnega odbora ni sorazmerna strukturi sestave poslank in poslancev na tej plenarki, to le moramo povedati, drugače bi nekatera glasovanja bila tudi nekoliko drugačna, ni to edini odbor, ampak tudi na tem odboru ni struktura simetrična strukturi na tem plenarnem zasedanju in sploh je vprašanje, koliko je to sploh že preko ustavnega roba. Ampak včeraj smo s 17 glasovi za in nobenim proti ob zavedanju, ob vseh opozorilih, glasovali za konkreten datum, ker smo se verjetno tudi zavedali, da je ta datum pač bolj primeren kot katerikoli drugi, da bodo ljudje lažje realizirali svojo pravico po Ustavi. Zato bi danes res bil to en tak znak podajanja roke ne samo opozicijski strani, ampak zlasti tistim 60 tisočim, ki smo podpisali – tudi sam sem seveda podpisal ‒, ki smo podpisali zahtevo za referendum,

Hvala lepa. Spoštovani podpredsednik, kolegice in kolegi! Včasih, malo nazaj, je veljalo, da je Državni zbor hram demokracije, da je Državni zbor hram poštenja, hram spoštovanja, da je to okno nekega ugleda, zdaj v zadnjem mandatu je prišlo pa tudi do neke bistvene spremembe. V zadnjem mandatu se je pa Državni zbor spremenil v hram laži, hram blatenja, hram nespoštovanja, hram groženj, hram zavajanja. To je zdaj Državni zbor v zadnjem mandatu. In k temu je veliko pripomogel predsednik Državnega zbora Igor Zorčič, ki je to dopustil. On je dopuščal, da so se stvari postavile zdaj v teko slabo luč. In zdaj, če nadaljujem, danes je pa še korak naprej. Zdaj je nekako normalno, da se laže že o zakonodajnih zadevah. To je zdaj čisto normalno: da se laže in zavaja in podaja neresnične govorice in podatke o zakonih. To je zdaj še nadgradnja te spremembe v zadnjem mandatu. Zdaj pa malo konstruktivnosti. Danes vseskozi poslušamo laži, da Zakon o vodah dovoljuje ne vem kakšne posege; skratka, da je veliko bolj odprt, kot je bil prejšnji zakon, kar ni res. Kdor to govori, laže in zavaja javnost. Še enkrat rečem: laže. Zdaj bi malo vprašal te, ki to trdite. Ali vi veste, koliko industrijskih objektov je zgrajenih na ljubljanskem vodovarstvenem območju? Rad bi videl tega junaka, da mi to odgovori, no. No, povejte, koliko! Koliko industrijskih objektov je zgrajen na ljubljanskem vodovarstvenem območju? Naj mi eden odgovori, ker ste taki zavedni vodovarstveniki. Odgovorite In še več! Leva vlada je izdala gradbeno dovoljenje za kanalizacijski kanal C0, da pripeljete fekalne vode na vodovarstveno območje! A tukaj pa ni bilo nobenega referenduma, a to pa ni bilo nič, to je bilo pa vse v redu? Saj to gre skupaj,

Moram reči, da izjemno spoštujem vse podpisnike, ki ste jih zavedli, da so dali podpis. Vseh 40 uradnih pa tistih 62 ali 70, ki jih bo še čez par dni, kar ne bo težava. Jaz

sigurno bo vsak za to. Ga ni državljana v Republiki Sloveniji, da zakona, novačenja, ne bi podprli! Jaz bi ga tudi, če ne bi poznal tega zakona. Tako pa žal ne morem vam podpisa dati, tega svojega podpisa, ker pač ta zakon poznam. In lažete državljanom in jih zavajate! In tisti vaši silni naravovarstveniki, ki jih omenjate, ali vam niso povedali, da je vsaka kmetijska njiva je poseg v zdravo pitno vodo. Ali vam tega niso povedali? Pa mi konstruktivno odgovorite, ali je večji poseg v zdravo pitno vodo škropljenje ene njive ali ena brunarica, ki je čolnarna ob eni reki. Povejte mi vi, kaj je večji poseg v zdravo pitno vodo!

jaz bi rekel, da spoštujem sedaj eno leto pred volitvami, vedno spoštujem demokratičen, nek korekten in pravičen političen boj za glasove, ki se bodo odvili drugo leto, ko bodo državnozborske volitve. Ostro pa obsojam politični boj, ki škodi državi in državljanom! To pa ostro obsojam. In to je v tem primeru, kjer gre za očitno zavajanje in laži. Poglejte, konec koncev bi rekel, 17 milijonov ni velik denar, s katerim ste pač onemogočili, da se preuredijo oziroma uredijo še določeni vodotoki. Ampak poglejte, na nekaterih območjih se s 17 milijoni da zelo veliko narediti. Ne potem, ko bodo poplave, ko bodo državljani v stiski jokati in stokati, aha, saj vlada ni nič naredila in tako naprej. Poglejte, vi ste tisti, ki ste tu zaustavili to zadevo, da se to financiranje in se ta ureditev ne sprovede. Vi ste odgovorni za to! Tako da potem ne spet nazaj nekako jokati in stokati.

Kje pa je bila vaša tisti dobronamernost po dobrem delu v Državnem zboru pred enim tednom, ko ste zavrnili sejo Državnega zbora? Še celo predsednik Državnega zbora, ki skliče sejo, glasuje proti tej seji, da se ne bi odvila.

Ali vam ni? Glasujete proti svojemu delu, ki bi ga morali opraviti. Da ne opravljate svojega dela redno. Kakšna dvoličnost! glasujte tudi proti, da boste še en teden doma, da boste še en teden prosti, da ne boste sprejeli dnevnega reda. To je vaše delo in vaš odnos. So pa na dnevnem redu pomembni zakoni in tako naprej.

pristopom ste se lotili prepričevati državljane, bi pa rekel, da je to referendum lažnivih kljukcev v nagovarjanju državljanov. Hvala.

poslancev, eden do drugega. Vsak naj govori zase, kdo laže, kdo krade. To naj se v SDS pogovorijo med seboj. Kdo je imel prejšnji teden počitnice? Jaz niti počitnic, niti dopusta! Če so si pa poslanci SDS vzeli en teden premora, je pa to njihova stvar. Skratka, vaša naloga je, da zagotovite spoštovanje v tem državnem zboru. In tole izvajanje zdaj v tem trenutku je bilo daleč od tega. Jaz sem se podpisala pod to pobudo za referendum, jaz sem zakon prebrala, večkrat prebrala, in dejstvo je, da ima ta zakon, ki upam, da ne bo nikoli uveljavljen, škodljive posledice. Tako vas še enkrat prosim, podpredsednik, da zagotovite, da se v tem državnem zboru normalno in spoštljivo razpravlja. lepa za vaš postopkovni predlog. Popolnoma soglašam z njim, pa tudi vse poslanke in poslance bi prosil, da se pogovarjamo samo o referendumu, ne o vsebini, se je razprava do sedaj razvnela. In res prosim za spoštljivost, ker smo v hramu demokracije. Besedo ima Robert Pavšič, pripravi naj se Rudi Medved. Izvolite. Hvala, predsedujoči. No, po taki moraliziranja polni eskapadi poslanca s strani SDS je malo težko obdržati mirno kri pa se posvetiti tistemu, o čimer pravzaprav danes govorimo, to je odlok o referendumu, ki ima dve bistveni lastnosti oziroma dva bistvena elementa: to sta pa datum in vprašanje. Je pa treba marsikaj povedati, kar je bilo zdajle očitano, ne samo meni osebno kot poslancu, ampak pravzaprav vsem poslancem. A to, da mi bo diktiral koalicijski poslanec, kako bom jaz glasoval, to je normalno? In zdaj je povedal svoje in seveda šel, ves rdeč v obraz. In kako mi jokamo in stokamo. Edino jokanje in stokanje, ki ga danes poslušam, je stokanje z desne strani. In kar naenkrat je problem postalo 17 milijonov evrov ‒ to je zelo velik problem. Kako se je zbiralo podpise – to je tudi ogromen problem. Pa če so vsi povedali: tudi jaz sem prispeval dva podpisa. Za obe pobudi. Ni pa problem 8 milijard evrov dodatnih pufov v zadnjem letu, ni problem teptanje ljudi, ki imajo pač drugačno mnenje. To ni problem, problem je 17 milijonov evrov in zdaj, smo slišali, še celo vod C0. Ja, kolega Žnidarja pač ni bilo tukaj, ko smo imeli izredno sejo na to temo. Tudi ga ni bilo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. In, sveta preproščina: Vlada je dala gradbeno dovoljenje za gradnjo, vlada je dala gradbeno dovoljenje! Verjetno gredo tudi predsedniku Odbora za infrastrukturo lasje pokonci, ko sliši svojega poslanca reči, da Vlada podeljuje gradbena dovoljenja. Mislim, pa dajmo se držati vsaj neke Vsaj malo navzven pokažimo, da vidimo, kako deluje državni sistem. Ne, ni problem 17 milijonov evrov, ni problem način zbiranja podpisov za ta referendum, čeprav vsak, ki ima možnost, reče, da ti ljudje niso imeli pojma, kaj so podpisali. Pa, mislim, kako vas ni sram žaliti povprek vsakega, ki je dal podpis? Prav popolnoma vse, razen 3 %. Potem pa naštejte tistih 3 % ljudi, pa se jim bomo zahvalili, ker so prebrali predlog zakona. Problem, bistveni problem tega referenduma je v popolnoma izgubljenem zaupanju. Pa ne rabimo iti tako daleč nazaj. Drugi interventni zakon, PKP2 ‒ pa se spomnimo, kaj se je takrat zgodilo! Takrat pride minister, ki je predlagatelj tudi sprememb Zakona o vodah in predlaga Državnemu zboru, naj nevladnim organizacijam odvzame pravni interes pri postopkih dovoljevanja gradnje objektov s pomembnimi vplivi na okolje. Seveda so nevladniki proti temu! Kdo pa ne bi bil, saj so zadnja zavora, neinstitucionalna, proti škodljivim posegom v okolje! Koalicija to gladko sprejme! Ustavno sodišče zadrži izvajanje tega člena, pa pride čez nekaj časa tale zakon ven – Zakon o vodah z novelacijo, pa minister oziroma predlagatelj skupaj s koalicijo spet najde možnost, kako iz postopkov izključiti tako nevladnike kot tudi stroko. 14 dni javne obravnave, potem ko je bila javna obravnava zaključena, Ministrstvo za gospodarstvo vrine v novelacijo zakona svoje zahteve, izredno škodljive ‒ te so na koncu le padle ven ‒, ampak nekaj teh škodljivih pa je v času drugega in tretjega branja zakona vseeno šlo ven pa spet nazaj prišlo noter. In zato ne morete reči, da imate ne niti našega zaupanja, mojega še zdaleč ne, ampak niti nevladnikov. In sedaj se zgodba ponavlja; skupaj z amandmajem, da bi še za eden teden prestavili referendum; seveda bolj v poletje, bolj odgovarja. Ne vem, dajmo 15. avgusta – ne vem kdaj, sedaj na pamet govorim ‒, dajmo reči, 15. avgusta naj bo. Seveda je vsem, ki sedimo tukaj notri, popolnoma jasno, zakaj želite to zadevo izpeljati tako, kot ste jo izpeljali. Včeraj ste bili vsi tiho, zato ker je bil predlagatelj tukaj in bi lahko marsikaj še povedal, danes predlagatelja tukaj ni oziroma vlagatelja – predlagatelj je Odbor za infrastrukturo, in vlagatelj, torej tisti, ki je prišel v imenu 60 tisoč ljudi v ta državni zbor, danes nima besede. ne da ni pošteno, to je sramotno, kar se danes dogaja! Ker če je šlo pri tej napaki Gursa – sedaj je kar naenkrat Gurs kriv, ampak Gurs je v ingerenci ministra, ki nam je ta zakon pripeljal na mizo! Torej ‒, bom pa popolnoma grob – ali so totalni šalabajzerji ali pa so to naredili namenoma. Katerakoli odločitev od teh dveh, kaj ste, ali nesposobneži ali pa pokvarjeni, ni dobra, ampak samo ta dva možna odgovora obstajata. Jaz samo še čakam, da bomo spet začeli levo, desno, sredina, ne vem kaj še vse. Ljudem gre že na bruhanje s to konstanto delitvijo. Danes govorimo o okolju; okolje ni ne belo ne črno ne rdeče. Želja pa je, da bi bilo zeleno čim dlje, ampak s takšnimi ‒ bom uporabil vašo terminologijo – pobalinskimi potezami si pač zaupanja ne boste mogli ne zgraditi, še manj pa povrniti.

Minister za okolje je na začetku označil ta referendum kot slab dogodek za državljane in seveda se nikakor ne morem strinjati z njim, da je referendum, ko je pravzaprav najbolj demokratično orodje državljank in državljanov, da se izrečejo o ravnanju oblasti, da je to slab dogodek za državljane. Jaz sem pač iz tiste generacije in sem trdil, da je referendum, skupaj z volitvami, praznik demokracije. Kakorkoli se že to sliši kot fraza, jaz v to verjamem. Glejte, to reče minister iz stranke, ki je v 30 letih samostojne Slovenije generirala 30 referendumom; torej v povprečju enega na leto, če pa odštejemo tisto obdobje, ko je bila ta stranka na oblasti, pa se to povprečje še dvigne. Tudi o tako obrobnih temah, da bi, če bi se karikirano izrazil, rekel, da če jim ni bila vremenska napoved všeč pa ‒ smo imeli referendum! In zdaj nam ta ista stranka govori o slabem dogodku za državljane, še več, še več; da gre za anarhijo, da gre za škodljiv referendum, pravijo. Vse to pripisujejo zdaj tistim, ki se z vsebino tega zakona preprosto ne strinjamo. pravzaprav v tem času zbiranja podpisov in v sami razpravi v Državnem zboru o tem zakonu, da pravzaprav v dobronamernost tega Zakona o vodi verjamejo samo v Vladi ‒ če res vsi – in v tej okrnjeni koaliciji. V javnosti V javnosti ni bilo nobenega odobravanja. Seveda, javnost, tako strokovna kot tudi civilna družba, med samim postopkom skorajda niti ni bila vprašana, ampak med zbiranjem podpisov se je potem videlo to odklonilno stališče. Ampak, danes lahko tukaj ugotovimo iz vsega skupaj, da če se ne strinjaš s SDS, škodiš državi. To je pa skupni imenovalec vseh teh razprav. Zmerjajo nas z lažnivimi kljukci, ne bom vrnil s tem, ampak, veste, ena izmed največjih laži, izrečenih danes v tej razpravi, z več strani vladajoče koalicije, je ta, da je bilo med zbiranjem podpisov slišati, da s tem zakonom prodaja država vire pitne vode tudi tujcem. Tega preprosto nikoli ni bilo slišati. Tega nihče pri zdravi pameti tega nikoli ni trdil. Jaz tega nisem nikoli slišal. Danes prvič tukaj, v tej dvorani.

za poplavno varnost, da ta referendum blokira ta sredstva. Ni res, ni res! Minister je sam zablokiral ta sredstva, ker če bi bil dobronameren, bi seveda ne tlačil tega 37. člena v ta zakon, ker je že vnaprej seveda zelo dobro vedel, da bo povzročil pravi vihar v strokovni in civilno-družbeni javnosti, med okoljevarstveniki in nenazadnje med državljani. Toliko, več deset tisoč podpisov, to niso samo strokovnjaki in okoljevarstveniki. S tem ravnanjem se ne strinja marsikdo v tej državi. In seveda, če bi imel namen, resničen namen, sprostiti ta sredstva, kar je vsekakor treba pozdraviti, absolutno pozdraviti, bi preprosto spremenil to v zakonu, če je bilo res potrebno in brez kakršnegakoli naprezanja bi bila ta novela zakona sprejeta in teh teh 17 milijonov evrov že davno operativnih. Pa ni storil tega, ampak je ta sredstva pravzaprav uporabil kot talca v tem zakonu. Tako zdaj slišimo to objokovanje, točenje krokodiljih solz. Obrnite se na ministra, ker je pravzaprav minister glavni krivec, da teh tako potrebnih 17 milijonov evrov še ni operativnih. pa tisto, kajne, kar pravzaprav nastaja zdaj problem pri tem referendumu, in sicer ta nepopolna novela zakona o volilnih enotah. Res sem včeraj, potem ko smo izvedli za to, opozoril na Odboru za infrastrukturo, da gre tukaj nekaj narobe. Zelo dobronamerno, iz preprostega razloga, ker je bilo vse tiho, ker nihče o tem ni govoril, pa se je vedelo. Vedelo se je! Če prej ne ‒ ampak jaz vem, da tudi že prej –, je minister za javno upravo vsaj 18. maja že vedel za to, ko je poslal v Poslansko skupino LMŠ predlog za sestanek na to temo. Sicer ni povedal, na katero temo, ni povedal, ampak predlog za sestanek 24. maja ‒ torej šest dni vmes. Zakaj je, če je bila zadeva tako urgentna, trajalo šest dni, da pride do tega sestanka? Torej vsaj 18. je že vedel, ampak jaz vem, da je že vedel že prej; in je imel včeraj na tem sestanku pravzaprav izoblikovano neko mnenje, potem ko je povedal, za kaj gre, da je v noveli zakona o volilnih okrajih, ki ste jih s takšno vnemo spreminjali in spremenili tako, da je zdaj lahko referendum sam problem, smo seveda jasno ministru povedali, naj včeraj ali pa predvčerajšnjim že naredi ta korak in naj vlada za božjo voljo pride v Državni zbor z novelo zakona, ker to očitno zna biti problem. In se je s tem strinjal. Imel je nekako svoje mnenje, da je to treba storiti takoj. Zdaj ne vem, ali je bil včeraj potem tudi v Poslanski skupini SDS. Očitno je imel svoje mnenje, dokler ni obiskal Poslanske skupine SDS, potem se je pa to mnenje očitno spremenilo, ker včeraj na tem sestanku seveda nismo govorili o nikakršni opciji spreminjanja tega datuma in zategovanja tega obdobja tja v sredino poletja. Ne, niti z eno besedo, ampak smo se pa vsi strinjali, da je stvar treba rešiti takoj. In zdaj nam kolegi iz koalicije razlagajo, da si je treba vzeti nekaj časa za to novelo zakona. Jaz ne vem, kakšnega časa!? Veste, kaj je treba samo spremeniti v tej noveli zakona? Vnesti je treba

zaradi domnevno excelove tabele. Z excelovimi tabelami imamo v tej državi že kar nekaj časa problem. Kar spomnimo se jih iz raznih javnih razpisov. Mislim, da je treba temeljito updatati ta excel v Sloveniji ali pa ga ukiniti. Drugače pa obstaja še ena pot, da se ne zgodi taka šlamastika, kot se je v tem primeru, to pa je tako, kot smo mi spreminjali volilne okraje. Ravno tako smo jih spreminjali, sicer nikoli niso prišli v ta državni zbor, ampak na koncu so bile pri vseh naseljih ročno narisane kljukice. Torej smo šli peš, po domače rečeno, ker pri tako pomembnih zadevah, kot je volilna zakonodaja, mislim, da se na neko excelovo neupdatano tabelo zelo težko zaneseš. In kaj je treba v zakon vnesti?

Andrejci. To je treba vnesti v zakon! Ampak seveda si boste vzeli teden dni še časa za razmislek, jaz pa vem, da je novela zakona že pripravljena, je spisana in bi bila lahko že včeraj ali pa že seveda mnogo prej v ta državni zbor tudi vložena, ker je spisana. In veste, ni zahtevna. Verjemite, ni zahtevna. Ni zahtevna zaradi tega, ker je teh sedem besed, ki sem jih prej omenil, pač vnesenih v ta zakon. In včeraj, tudi na tej seji Odbora za infrastrukturo, seveda ni bilo popolnoma nobenega govora o tem, da bi lahko bilo sprejemanje novele zakona tako zahtevno, da bi bilo treba ta datum prestavljati. Ne, seveda ne! Ampak vidite, to je pa to poniglavo delovanje vladajoče stranke. Saj po eni strani je to tudi umetnost v politiki. Lastno napako, lastno šlamastiko potem obrneš sebi v prid, ker se seveda iz teh razprav, danes je bilo to razvidno, močno bojite izida referenduma, sicer ne bi kar naprej govorili o tem, kako je škodljiv in in kdo ve, kaj še vse. Se pravi, nekako se vam nakazuje, da bo na tem referendumu ta zakon padel. In potem to šlamastiko, ki je, verjamemo, tehnične narave in jo je seveda moč zelo hitro popraviti. Ampak ne! Vidite, na tej točki pa je spolitizirana sedaj ta excelova napaka ali Gursova – saj Gurs je pa tudi hvaležen objekt za krivca; kolikokrat je bil tudi Gurs že za marsikaj kriv, pa je še tokrat – in obrniti vse skupaj proti volivcem. Ker tako prozorno, kot je prišlo sedaj do te predlagane spremembe datuma, to je pa res tako prozorno, da bolj biti ne more in da ste ta ta zaplet, ali šlamastiko, ali karkoli že temu rečemo, na koncu zlorabili, da se datum referenduma prestavi dlje v poletje. Za nas je to seveda popolnoma nesprejemljivo in prav je, da ljudje, državljani in državljanke vedo: koliko, prvič, spoštujete mnenje ljudi, izraženo na referendumih ‒ pravzaprav nič. Ker med razpravami v minulem letu, ko smo večkrat opozarjali, da bi bila marsikakšna stvar zrela za referendum, ste navadno odmahnili z roko, da o tem pač ne morejo odločati državljani, ker vi pa že dobro veste, kaj je dobro zanje. Tokrat pač državljani mislijo, da je dobro zanje nekaj drugega, kot trdite vi. In to ni nobena anarhija, kot se je izrazil nekdo z vaše strani. Ne vem, od kdaj je sedaj referendumska zahteva, podprta z več 10 tisoč podpisi, lahko celo anarhija. Ne v tistih 30 primerih vaših referendumov je bila potem seveda anarhija praktično vseh 30 let, ker smo imeli vsako leto referendum. Skratka, s figo v žepu je očitno tudi minister za javno upravo, ki je šel po svoje mnenje v Poslansko skupino SDS, pošiljal to prošnjo za sestanek, kar kar je bilo očitno dobro skovan načrt, da bo to pa še kako prav prišlo, zato da se morda pa vendarle morda pa vendarle da še nekako vplivati na razpoloženje ljudi, potem ko je bilo v tem času zbiranja podpisov in,

obsojen na propad, ker minister ni uspel prepričati niti nas tukaj v Državnem zboru, niti strokovne javnosti, niti okoljevarstvenikov in na koncu seveda posledično ne bo uspel prepričati tudi državljank in državljanov. Ne vem, ali so potem ti ljudje, ki tako množično mislijo bistveno drugače od ministra, res vsi lažnivi kljukci, kot jim pravite, zmerjate vse povprek tiste, ki smo proti temu zakonu, ali pa vendarle misijo s svojo glavo, ker tudi zelo podcenjujete teh več kot 60 tisoč ljudi, ki je dalo podpise, tudi zelo podcenjujete, češ da so vsi pod vplivom par ljudi iz Državnega zobra in da ne znajo misliti s svojo glavo. Zdaj so pokazali, da še kako znajo misliti. Še enkrat pa bi vas pozval, manjšinska koalicija, oziroma tisti, ki ste podprli spremembe meja volilnih okrajev, da vzamete ta napisan zakon, lahko ga vloži skupina poslancev, seveda še najhitreje pa bi bilo, če bi že davno prej prišla v parlament z njim Vlada, in razrešite na tak dostojanstev način ta zaplet. Saj pravzaprav takšne napake se res lahko zgodijo, čeprav pri tako pomembnih zadevah, kot je volilna zakonodaja, tudi tukaj ne bi smelo biti kakršnegakoli praga tolerance in se to ne bi smelo zgoditi, ampak se je. In je zelo lahko rešljivo in verjemite, da mi, vsaj za Listo Marjana Šarca lahko rečem, ne bomo delali iz tega velikega političnega problema, se pa nam posledično zdaj, ko ste šli tako poniglavo s tem amandmajem za zamik datuma, to pa se nam zdi politični problem. Od tod dalje do trenutka, ko je tista excelova tabela naredila, kar je naredila – pa je šlo bolj za tehnični problem ‒, mi seveda, zase lahko rečem, mislim, da za Listo Marjana Šarca prav tako, da tega amandmaja nikakor ne bomo podprli, da pa podpiramo referendum, pa smo dali že od vsega začetka zelo jasno vedeti.